Sada molim ministra rada i mirovinskog sustava gospodina Miranda Mrsića da obrazloži Prijedlog zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. **Mrsić, Mirando (SDP)** Poštovana zastupnice, poštovani zastupnici. Pred vama je nacrt prijedloga o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija temeljem onoga što smo i ostvarili 2013. ulaskom u Europsku uniju postajemo dio jedinstvenog tržišta Europske unije i u skladu sa time i ovaj zakon oslikava i sve ono što se dešava u tom tržištu rada. Temeljem za donošenje ovog zakona je usklađivanje s izmjenom Direktive 2005/36 o priznavanju stručnih kvalifikacija, ali i nastojanja da se inozemni nosiocima stručnih stručnih kvalifikacija omogući rad u Republici Hrvatskoj pod istim uvjetima kao i hrvatskim građanima jer ulaskom u Europsku uniju Hrvatska je postala dio jedinstvenog unutarnjeg tržišta Što se želi postići novim zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija? Cilj donošenja ovog zakona je nositeljima stručnih kvalifikacija koji su stekli svoje stručne kvalifikacije u drugoj državi članici omogućiti jednaki pristup istoj profesiji i ista prava prilikom obavljanja te profesije u Republici Hrvatskoj, a priznavanjem inozemnih stručnih kvalifikacija stvaraju se uvjeti za njihovo ravnopravno sudjelovanje na tržištu rada RH jer se provedba postupka priznavanja izjednačava sa sa kvalifikacijama u RH. Korist od ovog zakona imat će nositelji stručnih kvalifikacija koji žele raditi na području RH, a stekli a stekli su svoje stručne kvalifikacije na teritoriju europskog gospodarskog prostora ili u trećoj zemlji hrvatski građani koji žele raditi u drugoj članici EU koristeći slične pravne akte u državi domaćinu. Odredbom ovog zakona regulira se postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za pristup i obavljanje reguliranih profesija u RH te uvjeti za slobodno pružanje usluga na temelju inozemnih stručnih kvalifikacija. Ovim zakonom uređujemo sljedeće: pružanje usluga na privremenoj i povremenoj osnovi na temelju inozemnih stručnih kvalifikacija, opći i automatski sustav priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan, minimalni uvjeti osposobljavanja za obavljanje 7 tzv. sektorskih profesija, uspostavljanje zajedničkih kompetencijskih okvira i zajedničkih ispita za određene regulirane profesije na razini EU, uvođenje europske profesionalne kartice za pojedine profesije. Ta elektronska kartica će se izdavati putem informacijskog sustava unutarnjeg tržišta na razini EU. Suradnja između nadležnih tijela Hrvatske i EU i priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija stečenih u trećim zemljama. Pružanje usluga na privremenoj i povremenoj osnovi na teritoriju RH i na temelju inozemnih stručnih kvalifikacija omogućuje državljanima europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije da pod uvjetima određenim ovim zakonom na privremenoj i povremenoj osnovi pružaju svoje usluge bez poslovnog nastana u RH i bez obveze priznavanja svojih stručnih kvalifikacija. Postupci priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija provode se na dva načina, odnosno na temelju općeg ili automatskog sustava priznavanja, a u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan u RH automatski sustav primjenjuje se za priznavanje 7 tzv. sektorskih profesija, a to su doktori medicine, doktori dentalne medicine, medicinske sestre odgovorne za djelatnost opće njege, primalje, magistri farmacije, veterinari i arhitekti čiji su minimalni uvjeti osposobljavanja usklađeni u svim državama članicama EU kao i za priznavanje profesija sa utvrđenim zajedničkim kompeticijskim standardima na razini EU te za priznavanje prethodnog stručnog iskustva u pojedinim profesijama koje se smatra dovoljnim za obavljanje određene profesije. Opći sustav priznavanja obuhvaća sve profesije koje nisu obuhvaćene navedenim automatskim sustavom priznavanja te kandidat zbog posebnih izvanrednih okolnosti ne ispunjava uvjete za automatsko priznavanje kvalifikacije. Zajednički kompeticijski standardi podrazumijevaju uspostavljanje zajedničkih kompeticijskih okvira i zajedničkih ispita osposobljenosti za određene regulirane profesije na razini EU a Europska komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte kako bi ih uspostavila za određenu profesiju pri čemu moraju biti zadovoljeni različiti kriteriji i uvjeti. To u praksi znači da će se brže priznavati stručne kvalifikacije u profesijama za koje budu uspostavljeni zajednički kompeticijski standardi, a predstavnici strukovnih strukovnih organizacija na razini EU kao i nacionalne strukovne organizacije ili nadležna tijela iz najmanje jedne trećine država članica moći će Europskoj komisiji podnositi prijedloge za uspostavljanje zajedničkih kompeticijskih okvira i zajedničkih ispita osposobljenosti. Ipak najveća izmjena direktive ovog zakona odnosi se na uvođenje europske profesionalne kartice za pojedine profesije. Takva elektronička kartica izrađena je i poslana putem internal marketing information system ili sustava na razini EU. To je elektronički alat koji pruža Europska komisija kako bi se olakšala administrativna suradnja između nadležnih tijela država članica i između nadležnih tijela država članica EU. Putem tog sustava pojednostavit će se i ubrzati postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija. Europska profesionalna kartica izdavat će se dobrovoljno na zahtjev nositelja stručnih kvalifikacija u pojedinim profesijama, koji žele ostvariti svoje pravo na rad u drugoj državi članici EU pri čemu se neće izdavati fizička kartica nego će to biti u elektroničkom obliku koji će se slati u okviru IMI sustava. Ta kartica napominjem ne zamjenjuje strukovnu karticu koju mogu izdavati strukovne komore svojim članovima. Za koje će profesije se uvesti europska profesionalna kartica odlučuje Europska komisija, a zasada je ta kartica predviđena za 5 profesija, za medicinske sestre, magistre farmacije, fizioterapeute, planinske vodiče, agente posredovanja u prometu nekretnina. Sustav izdavanja europske profesionalne kartice trebao bi početi funkcionirati 18. siječnja 2016. godine a za ovih 5 profesija bi probno razdoblje bilo do 18. siječnja 2018., dakle Ako bi se utvrdilo da sustav izdavanja europske profesionalne kartice dobro funkcionira te da potiče mobilnost stručnjaka po državama članicama naknadno bi se uvele kartice za još dvije profesije i to za doktore medicine i inženjere. Sustav je osmišljen na način da bude fleksibilan, što ostavlja mogućnost da europska profesionalna kartica s vremenom bude uvedena za više profesija. To ovisi naravno o odluci Europske komisije, a uvode je za najmobilnije profesije na razini EU te ako se naravno iskaže dovoljan interes. Izdavanje europske profesionalne kartice zamijenilo bi cijeli postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija što svakako ubrzava i potiče mobilnost stručnjaka po zemljama. Europska komisija ima ovlasti donijeti uredbu koja bi bila direktno primjenjiva u svim državama članicama kako bi se osigurala usklađenost i jedinstvenost u postupku izdavanja europske profesionalne kartice odnosno da se sustav provodi na jednak način u svim državama članicama. Zasada po našim saznanjima ta uredba je u pripremi. Budući da direktiva o uslugama i direktiva o priznavanju stručnih kvalifikacija imaju istovjetne dijelove koji se odnose na privremeno i povremeno pružanje usluga odredbe izmijenjene direktive o stručnim kvalifikacijama predviđaju jedinstvenu kontakt točku i jedinstveni postupak prijave. Iz tog razloga će kontakt točka sukladno važećem zakonu postati centar za pomoć a uloga jedinstvene kontakt točke preuzima Hrvatska gospodarska komora sukladno Zakonu o uslugama. U tom smislu nositeljima stručne kvalifikacije bit će dostupne sve informacije putem jedinstvene kontaktne točke za usluge sukladno Zakonu o uslugama a građani će svoje informacije moći dobiti i u Centru za pomoć sukladno ovom zakonu a taj Centar za pomoć pomoć je nacionalni ured pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje. Sve će se formalnosti vezane uz postupak priznavanja inozemnih i stručnih kvalifikacija moći jednostavno riješiti elektroničkim putem. Osim toga predviđa se intenzivna suradnja između nadležnih tijela putem IMI sustava. Tijekom primjene važećeg zakona u suradnji s ključnim dionicima uočeni su određeni problemi u postupku priznavanja inozemnih kvalifikacija posebno u slučajevima priznavanja stručnih kvalifikacija stečenih u trećim zemljama, odnosno u državama koje nisu države ugovornice ugovora o europskom gospodarskom prostoru i švicarske konfederacije. Direktiva 2005/36 o priznavanju stručnih kvalifikacija omogućuje državama članicama da u skladu s vlastitim pravilima priznaju državljanima trećih zemalja stručne kvalifikacije stečene izvan područja EU a prilikom svakog priznavanja treba u svakom slučaju poštivati minimalne uvjete osposobljavanja za određene probleme. Hrvatska je specifična država EU jer ima mnogo naših državljana koji su stekli ili stječu svoje kvalifikacije u trećim zemljama odnosno onima koji nisu dio EU, gospodarskog prostora i švicarske konfederacije a koji su u našem okruženju. nakon stjecanja obrazovnih ili stručnih kvalifikacija vraćaju se u Hrvatsku gdje se susreću s problemom priznavanja stručnih kvalifikacija i najčešće njihovi ishodi učenja i kompetencije ne odgovaraju onima koji se stječu u Hrvatskoj za bavljenje istom profesijom. U tom pogledu ovim se zakonom uređuje i priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija stečenih u trećim zemljama na način da se primjenjuje opći sustav priznavanja kvalifikacija jednako kako i za državljane EU no nadležno tijelo može takvom kandidatu ako smatra potrebnim postaviti i dodatne uvjete kako bi kandidat dokazao da posjeduje stručne kvalifikacije jednake onima koje se zahtijevaju za bavljenje određenom profesijom u RH. Ministarstvo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava ima ulogu koordinatora u sustavu regulacije profesije i koordinacije nadležnih ministarstava kako bi sustav bio što učinkovitiji i jednostavniji. U izradi zakona sudjelovala su sva resorna ministarstva a surađivalo se i sa nadležnim komorama koje su nadležna tijela u samom postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija. Tijekom primjene važećeg zakona uočene su mogućnosti za poboljšanje sustava što se s ovim zakonom želi i realizirati. Budući da svi pravni akti kojima će se implementirati odredbe izmijenjene direktive o priznavanju stručnih kvalifikacija moraju stupiti na snagu do 18.siječnja a novi zakon propisuje donošenje nekoliko provedenih akata poput pravilnika o izdavanju europske profesionalne karte i pravilnika o izdavanju EU potvrde predlažemo da se usvoji ovaj zakon.

Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa uvaženi ministre prvo mislim da je dobro da ste odlučili ovo dati u dva čitanja. Mislim da je to vrlo dobro jel smo bili svjedoci često da se pod firmom da se radi o prihvaćanju neke europske direktive odnosno europskog zakona gura u prvo čitanje, ovako će se moći između dva čitanja poboljšati. Ono što se meni čini da je možda najvažnije da se poboljša, o nekim drugim stvarima ću govoriti kad ću govoriti u ime kluba, je da se ukloni mogućnost da primjerice Ministarstvo zdravlja posebnim propisom a to je Zakon o zdravstvenoj zaštiti izigra zapravo duh direktive i dovede profesija iz područja zdravstva u diskriminirajući položaj u odnosu na druge regulirane profesije koje određuje ta ta direktiva. Svjestan sam da je vaše ministarstvo samo koordinator cijele stvari, međutim što se preciznije definira Zakon o reguliranim profesijama to će biti manje mogućnosti da se takvo što dogodi, a u ovom času se mnogi toga pribojavaju. Pa evo sugeriram da se posebno o tom povede računa. Hvala lijepa.

jasno mi i razumljivo ovo usklađivanje sa zakonodavstvom EU i da dozvoljava kako ono se reče pristup kvalifikacijama svim. I u tom smislu sve sve mi je jasno i razumljivo samo i svaka od ovih profesija dakle ima određena svoja razmišljanja ali meni je ovaj izričaj, budući je bilo dosta i govora ovih dana bih reakcija od strane medicinskih sestara nekih u suglašavanja itd. to je neki dogovor postignut ali meni posebno nije jasan ovaj izričaj sestrinska njega, sestrinska njega. Dobro u redu je, ona je sestrinska i u zdravstvenim ustanovama kao takva ali ima ona zdravstvena njega, e zdravstvena njega i sad u tom smislu držim ona postoji kod HZZO-a, zdravstvena njega u kući kao takva, i sad naravno i medicinske sestre upozoravaju na njege. Evo kažem zdravstvena njega u kući koja ima izniman doprinos kvaliteti življenja onima kojima to treba poglavito u ruralnim područjima. Pa želim da to pitanje razjasnite jer to sve nije dobro u ovim okolnostima kad se govori i o ovome širem kontekstu glede i zdravstvene zaštite i ovih izmjena o kojima još nije ni javna rasprava početa, pa molim vas vaše mišljenje, a budući se radi o prvom čitanju, mislim da bi dobro bilo jasno definirati ove razlike

je kvalifikacija koja se automatski priznaje i to je izričaj Europske komisije, dakle sve zemlje Europske komisije za medicinske sestre imaju taj izričaj. Prema tome na nama je da naš obrazovni sustav uklopimo u one zahtjeve koje nam EU nameće. I tu imamo određenih problema i već smo razgovarali za određeni dio medicinskih sestara koje su radile i koje su se školovale u jednom periodu one zadovoljavaju kriterije, nažalost dio medicinskih sestara u ovom sadašnjem zadnjem periodu ne odgovara kriterijima. To je najveći problem praksa, dakle dužina prakse koliko se medicinska sestra je u direktnoj praksi tijekom školovanja. Prema tome ovo nema veze sa tim problemima, dakle to je problem našeg usklađenja našeg sustava prema ovome. Dakle zdravstvena njega je i opća njega prema tome to je u zakonu, ali je problem usklađenja našeg obrazovnog sustava sa ovim izričajem. Prema tome zakon ovaj nema veze s time. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne žele. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolegica Marija Lugarić. Hvala vam ovaj prijedlog zakona, zakon ocjenjujemo kvalitetnim, a podržavamo i činjenicu da ćemo o ovom zakonu raspravljati u dva čitanja iako se radi o europskom zakonu koji nije po našem Poslovniku nužno raspravljati u dva čitanja. Dva čitanja ne podržavamo zato što mislimo da zakon treba doradu upravo suprotno, već sada je zakon jasan i dobro napisan i što se nas tiče on bi se mogao usvojiti i odmah. No podržavamo dvije rasprave s nadom da će i sama rasprava o ovome priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija u reguliram profesijama doprinijeti i edukaciji kako nadležnih tijela tako i građana na ovom području jer još uvijek postoji dosta nerazumijevanja i u stručnoj i u općoj javnosti oko ovog područja. Ovaj smo zakon prvi puta donijeli 2009.godine, mijenjali smo ga 2011.jednu malu izmjenu smo imali lani i tada smo se složili zapravo svi skupa da je vrijeme za novi zakon. i podržavamo u tom smislu Vladu što se radi o novom zakonu iz najmanje dva razloga. Prvo, ovo je područje relativno novo, za neka nadležna tijela apsolutno novo pa se pojavila potreba za pojašnjenjem nekih definicija odnosno razrješenjem nekih procedura. I drugo, u međuvremenu su stupile na snagu nove direktive EU parlamenta i Vijeća s kojima je potrebno dodatno uskladiti i naše zakonodavstvo. Kolegice i kolege, na početku želim istaknuti jednu vrlo važnu činjenicu koju neki mogu smatrati i detaljem, iako to nije detalj. Ovdje se radi o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, ponavljam stručnih kvalifikacija koje ne smijemo miješati sa obrazovnim kvalifikacijama. Koja je razlika između jednih i drugih? Obrazovna je ona kvalifikacija koja se stječe po završetku formalnog obrazovanja završetkom škole, fakulteta. To je ona kvalifikacija koju dokazujemo školskom svjedodžbom ili diplomom sveučilišta. Stručna kvalifikacija o kojima danas ovdje govorimo je više od toga. Ona osim formalnog obrazovanja uključuje i stručno usavršavanje neovisno o tome jeli ono dio formalnog obrazovanja, jeli ono stečeno kroz staž nakon obrazovanja ili stručnim iskustvom kroz rad u profesiji. Pojednostavljeno, stručna kvalifikacija je nadograđena obrazovna kvalifikacija radom ili praksom u struci. Dakle ovaj zakon ne govori o priznavanju inozemnih diploma i svjedodžbi, ovaj zakon ne govori o problemima vezanim uz priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija, to je materija drugog zakona o kojima ćemo nadamo se vrlo skoro raspravljati ovdje u Saboru obzirom da je taj zakon već prošao javnu raspravu i očekuje se njegovo brzo upućivanje u proceduru u Hrvatski sabor. Što su regulirane profesije? Opet pojednostavljeno, to su sve one profesije ili skupine profesionalnih djelatnosti koje ne možemo obavljati ukoliko ne posjedujemo valjanu stručnu kvalifikaciju, a pristup kojima je reguliran nekim pravilnicima ili zakonima. Da bi bilo posve jasno, većina profesije u Hrvatskoj je regulirano. Popis reguliranih profesija broji nekoliko stotina profesija. Zadnju koju smo uveli su primjerice ovlašteni agronomi, prošli tjedan ili pretprošli kada smo glasali o Zakonu o agronomskoj komori. Sva obrtnička zanimanja su regulirana profesija, obzirom da se radi o potrebi da se steče majstorski ispit kod Obrtničke komore. Dakle ovaj zakon regulira doista pristup tržištu rada u velikoj većini profesionalnih djelatnosti odnosno profesija. I kod reguliranih profesija obično govorimo i licencama, o ovlaštenjima za obavljanje posla temeljem upisnika kod nadležne komore i sličnim stvarima. Zašto se uopće pojavila potreba za europskom direktivama na ovu temu pa onda posljedično i za ovim našim zakonom? Jedno od da tako kažem vrednota EU je zajedničko tržite rada odnosno jedinstveno unutarnje tržište pa je bilo potrebno uspostaviti mehanizme da građani jedne države članice koji posjeduju određenu stručnu kvalifikaciju, da tako kažem bez previše gnjavaže, mogu raditi u drugoj državi članici, a bez da posebno prolaze cjelokupnu proceduru ponovnog licenciranja ili pribavljanja strukovnog ovlaštenja. Ministar je već istakao u uvodnom izlaganju da se postupci priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija provode ili temeljem općeg ili temeljem automatskog sustava priznanja. Mi smo to imali i u dosadašnjim propisima odnosno dosadašnjem zakonu samo se sada ipak detaljnije propisuju neke procedure. Želim ovdje posebno istaknuti važnost edukacije nadležnih tijela, strukovnih organizacija posebno komora ili tijela državne uprave koji zapravo i provode ove postupke. U dosadašnjoj primjeni barem sudeći po onome što su nama kao zastupnicima javljali građani kao probleme, upravo je jedan od većih problema bilo nepotpuno poznavanje svih nadležnih tijela, to su uglavnom odnosilo na komore ali se odnosi i na neka ministarstva na neka državna tijela, te na njihove obveze i ovlasti u ovim postupcima. Tako se događalo da se od našeg ili od stranog državljanina koji posjeduje stručnu kvalifikaciju iz inozemstva traži i više nego što bi se smjelo, a vrijedilo je i obrnuto da su nekima automatski priznavane kvalifikacije iako oni ne ne bi imali za njih prava ako se uspoređuju kompetencije koje su trebale biti stečene. I nadamo se da će rješenja iz ovog zakona biti jasnija svima onima koji ih trebaju provoditi ali sugeriramo i Ministarstvu rada i mirovinskog sustava da uloži i dodatan napor u edukaciji nadležnih tijela a posebno komora. Idealno gledajući ako osoba sa stranom stručnom kvalifikacijom i valjanim dokazima o posjedovanju iste, dakle mora se i dokazati da ona postoji, ako se ona obrati nadležnom tijelu ona bi trebala više ili manje automatski dobiti odobrenje za rad u Hrvatskoj. Naravno isto vrijedi i za hrvatske državljane u inozemstvu posebno ako posjeduje licencu za obavljanje te profesije u nekoj od država članica Europske unije. Naravno nadležna tijela imaju obvezu i utvrditi autentičnost dokumenata kojima se dokazuje posjedovanje stručne kvalifikacije i mogu odrediti i dopunske mjere. Dobro je što sada zakon propisuje u kojim slučajevima se dopunske mjere mogu provoditi kao i njihov opseg. Kod dopunskih mjera uglavnom se radi o tome da se mora provesti određeno vrijeme na stažu ili se mora položiti nekakav razlikovni ispit ili slične stvari. Kada govorimo o automatskom priznanju, dakle kod onog priznanja gdje nema dopunskih mjera, ono se provodi za sada kod 7 tzv. sektorskih profesija za koje su i zakonom i direktivama propisani minimalni uvjeti osposobljavanja. Radi se o doktorima medicine, doktorima dentalne medicine, medicinskim sestrama opće njege, primaljama, magistrima farmacije, veterinarima i arhitektima. Dobro je da zakon tu propisuje sve detalje jer se radi o automatskom priznanju stručne kvalifikacije i to je potrebno detaljno propisati zbog zaštite naših profesija i ljudi koji rade u tim profesijama. Mi kod ovih profesija, posebno ovih medicinskih imamo dosta problema kod priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija no one su prvenstveno uzrokovane činjenicom da su one stečene u tzv. trećim zemljama, državama izvan Europske unije. Uglavnom se što se tiče naših državljana to radi o Republici Srbiji, o Republici Bosni i Hercegovini gdje nije u svim koje provode obrazovanje i osposobljavanje nisu svugdje obrazovanje i osposobljavanje u tim profesijama usklađene sa zajedničkim kompetencijskim standardima odnosno direktivama. Zato je dobro da zakon posebno uređuje i priznanje i pitanje priznanja stručnih kvalifikacija iz tzv. trećih zemalja i nadamo se da će primjena zakona uz ponavljam dodatnu potrebnu edukaciju nadležnih komora i državnih tijela dovesti i do manje problema, odnosno manje nerazumijevanja i kod priznavanja kvalifikacija iz tzv. trećih zemalja. Ministar je već istakao da je najveća novina u zakonu uvođenje europske profesionalne kartice. Ideja i IPC dakle europske profesionalne kartice i …/Govornik se ne razumije./… sustav i olakšanje administrativne suradnje između nadležnih tijela država članica kao i suradnje nadležnih tijela i komisije. Mi se nadamo da će ovaj sustav IPC kartica zaživjeti jer on upravo zamjenjuje ovaj dosta prilično jednostavan ali većini ipak nerazumljiv sustav priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija i potiče mobilnost. Zaključno. Mi iz kluba SDP-a ćemo podržati donošenje ovog zakona. Nadamo se da će sada jasniji i detaljniji zakon ali zapravo već i vrijeme primjene ovog novog sustava u kojem nema nostrifikacija nikakvih vrsta a na koje smo mi ipak još uvijek mentalno navikli, nadležnim tijelima olakšati postupanje a našim i stranim državljanima olakšati pristup tržištu rada. Zahvaljujem. Hvala lijepa gospođo potpredsjedniče. Pa uvažena kolegice Lugarić ja se sa većinom onog što ste vi rekli slažem. Ima jedan mali detalj s kojim ne ali to ću odmah reći. Prvenstveno se slažem sa onim što ste vrlo dobro istakli a to je da ne postoji šira svijest o tome da je zapravo značajna razlika između toga da li je netko stekao stručne kompetencije ili ima nekakav papir, nekakvu diplomu itd.. I mislim da je to vrlo, vrlo važno jer se nerijetko i u svakodnevnom životu a i u konkretnim primjerima te stvari miješaju i mislim da je vrlo dobro da ste vi to istakli. Jedina stvar s kojom se ne bih mogao složiti da je ovo savršen zakon i da ne treba ići u drugo čitanje. Ja sam dapače pohvalio ministarstvo jer mislim da je dobro da ide u drugo čitanje upravo zato što postoje određeni propusti ili mogućnosti poboljšanja pa ova diskusija danas i razdoblje između prvog i drugog čitanja mogu doprinijeti da se napravi bolji zakon. Hvala lijepa. **Lugarić, Marija (SDP)** Slažem se ja se nadam da će diskusija ovdje u Hrvatskom saboru pokazati koji su to dijelovi koji možda nisu dovoljno razumljivi ljudima posebno koji su manje stručno uronjeni da tako kažem u ovu temu i naravno da svaki zakon ima potrebu, ako ima potrebe i može imati mogućnost popravka. I to apsolutno podržavamo i nama se jako sviđa što ide u dva čitanja sama rasprava. Zahvaljujem. Hvala lijepo. Kolegice Lugarić drago nam je da ste objasnili razliku između stručne kvalifikacije i obrazovne kvalifikacije, dakle vrlo jasno i vrlo dakle razvidno smo spoznali što je to. No, ono što me ponukalo za repliku je vaša rečenica da ovaj zakon potiče mobilnost radne snage dakle unutar 28 zemalja Ono što je zapravo čini mi se, ajde možda preteška riječ ali ću je upotrijebiti paklenski plan koji je planiran i preko izjava visokih dužnosnika hrvatske Vlade da će korist Hrvatske u najveća i najviša time što će naši radnici moći odlaziti u Europsku uniju zapravo. A ujedno i izjave da je potreba za stranim radnicima, za stranom radnom snagom u Hrvatskoj od 6 do 8 tisuća trenutno je bilo govora. Prema tome, taj plan je već u fazi provođenja jer vidite da je 55 tisuća radnika nestalo u travnju sa Zavoda za zapošljavanje. Nemate uopće podataka koliko je stručnih dakle ljudi sa stručnom kvalifikacijom ili bez kvalifikacije otišlo u zemlje Europske unije. vodite uopće statistiku niti brinete oko toga. Ali vam je briga da u Glavi 8. priznate stručne kvalifikacije iz zemalja koje ste spomenuli Srbije i Bosne i Hercegovine kako biste provodili taj vaš plan. Na sreću neće dugo trajati ni vaša pa neće se ni provesti ja se nadam. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Marija Lugarić, odgovor na repliku. **Lugarić, Marija (SDP)** Uvaženi kolega, nema nikakvih paklenih planova, a meni su moram priznat paranoje ovoga tipa potpuno strane i mislim da ne koriste nikome, a posebno ne dobrobiti svih naših građana. Naš je posao učiniti da naši građani i strani državljani koji žele živjeti i raditi u Hrvatskoj to čine bolje, ali za dizanje zidova oko Hrvatske ja nisam i mislim da nitko tko želi dobro našim ljudima ne smije bit za dizanje zidova, dizanje ograda i dizanje granica. U ime Kluba zastupnika SDSS-a kolega Mile Horvat. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Uvaženi zamjeniče ministra. Smisao donošenja ovog zakona je da se u potpunosti preuzme u hrvatsko zakonodavstvo Direktiva 36/05 sa anexom kojeg je donijela Direktiva 55/13 jer postoji obveza da Hrvatska to preuzme i to s rokom potpunog operativnog preuzimanja, znači do razine pravilnika i provedbenih akata do 18. siječnja sljedeće godine. To nažalost nije potpuno poštovano u prijedlogu ovog zakona koji je pred nama pa predlažemo da se do drugog čitanja obvezatno unesu neke promjene odnosno poboljšanja. danas postoji problem u svezi s priznavanjem stručnih kvalifikacija, posebice liječnika i medicinskih sestara pa se izmjena i dopuna ovog važnog zakona mora temeljiti i na ne malim iskustvima, primjerice Hrvatske liječničke komore koja ona ima kao nadležno tijelo za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija od 1. svibnja 2013. godine kad je preuzela i odradila sve predmete koji su bili zatečeni u Ministarstvu zdravlja. Naime, problemi su postojali sa priznavanjem kvalifikacija dobivenim na nekim medicinskim fakultetima u inozemstvu i stečeni u inozemstvu, a posebno se problematično pokazalo višestupanjsko priznavanje stručnih kvalifikacija. Ne samo da je dio predmeta završio na Upravnom sudu nego nas naši državljani, a to je spomenuo u svom uvodnom obraćanju i ministar, koji su školovani i stručno osposobljeni u državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije, izbjegavaju i zaobilaze priznavanje svojih stručnih kvalifikacija u Hrvatskoj pa onda odlaze u Austriju, Njemačku ili druge zemlje članice Europske unije radi postupka priznavanja svojih kvalifikacija jer su od kolega čuli da je to u Hrvatskoj vrlo teško načiniti. Važno je stoga da se u ovom zakonu preciznije odredi nadležnost između Hrvatske liječničke komore i Ministarstva zdravlja na način da Hrvatska liječnička komora bude prvostupanjsko, a Ministarstvo zdravlja drugostupanjsko nadležno tijelo. To nažalost u ovom prijedlogu zakona nije slučaj. ako se to vrlo jasno i izrijekom ne definira onda se Ministarstvu zdravlja ostavlja mogućnost da Zakonom o zdravstvenoj zaštiti kao lex specialisom uredi priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija kako ono to želi. A da to Ministarstvo očito želi i da želi očito dalje kompliciran i za kandidata potpuno neprimjeren postupak, dokazalo je i nacrtom zakona o zdravstvenoj zaštiti koji je u ovoj fazi još u ali se o njemu uvelike raspravlja po medijima u svrhu promidžbe ministra zdravlja i stvaranja dojma da se u zdravstvu radi neka reforma, doduše zadnjih dana u negativnom kontekstu jer je taj nacrt izvrgnut vrlo ozbiljnim kritikama i osporavanjima. Napominjem da druge regulirane profesije iz direktive na koju se odnosi ovaj zakon, primjerice arhitekti nemaju ni najmanji problem sa svojim nadležnim ministarstvom nego uredno i samostalno kao profesija reguliraju svoju djelatnost, a ministarstvo im je drugostupanjsko nadležno tijelo koje u svakom trenutku može uredovat u tim okvirima. U ovom času je za liječnike isto ministarstvo, Ministarstvo zdravlja za dio postupka, primjerice za priznavanje obvezatnog staža i stručnog ispita i prvo i drugo stupanjsko tijelo što je potpuno neprihvatljivo. Nije nam jasno zašto nije prihvaćen prijedlog više strukovnih komora da se u zakonu definiraju neki rokovi što bi sve bilo sukladno direktivi pa predlažemo da se to također učini između dva čitanja. Nije nam jasno niti zašto se u ovom zakonu izrijekom nije utvrdilo da se pristojbe za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije ne plaćaju jer se stručna kvalifikacija priznaje samo u svrhu zapošljavanja, a ne nastavka školovanja. Kandidat sukladno direktivi mora snositi realne troškove postupke što i čini plaćanjem samog postupka. Ponavljam, priznavanje stručnih kvalifikacija u smislu ovog zakona i direktive provodi se prava nastana i obavljanja usluge, dakle u svrhu zapošljavanja. Svaki dodatni trošak je stoga neprimjeren. Naime, potpuno je neprimjereno tjerati osobu da za podneske i upravne radnje obavljene sukladno ovom zakonu plati još i upravnu pristojbu. Ona je samo još jedan fiskalni namet kojeg se trenutačna Vlada izgleda nerado odriče, čak i kad je u pitanju naš državljanin školovan izvan zemlje, a koji se želi vratiti u Hrvatsku, živjeti i raditi, iako se stalno u promidžbene svrhe tvrdi da se upravo takvi nameti žele smanjiti. Zar Vlada uistinu svjesno ne želi u situaciji u kojoj visoko stručni liječnici i medicinske sestre u stotinama napuštaju Hrvatsku trbuhom za kruhom, olakšati dolazak u zemlju onih malobrojnih koji se u nju žele vratiti pa im postavlja ne samo administrativne već i financijske prepreke. To se čini neshvatljivim. Nije zapravo jasno zbog čega se slično kao u nekim drugim zemljama članicama Europske unije kao što su primjerice Njemačka ili Austrija, priznavanje kvalifikacija stečenih u trećim zemljama ne regulira posebnim zakonom jer to je specifično, složeno i vrlo osjetljivo pitanje. U raspravu o prijedlogu ovog zakona takvi su prijedlozi bili izneseni, ali ih je Vlada ignorirala i nije ih uvažila. Razlozi da se to riješi zakonski upravo na takav način su višestruki. Prvo, treće zemlje nisu isključivo nama susjedne zemlje. One mogu biti neke vrlo udaljene i egzotične, nama potpuno nepoznatog sustava izobrazbe što zahtijeva veću pozornost, više vremena za evaluaciju i drugačiji pristup procjeni jesu li stručnjaci iz njih uistinu podjednako stručni kao oni školovani u Hrvatskoj ili nekoj drugoj zemlji Europske unije. Drugo, rokovi za priznavanje stručnih kvalifikacija stečenih u takvim zemljama zbog svega toga naprosto moraju biti dulji, a moram vrlo jasno naglasiti da direktiva to dopušta. Osim toga za takve zdravstvene radnike razdoblje prilagodbe, primjerice polaganje nekog ispita ili rad u nadzoru tijekom određenog razdoblja koje će sigurno biti potrebno mora biti precizno određen. Naime, takva osoba ulazi u naš zdravstveni sustav, o njenom radu ovisit će zdravlje i životi naših građana pa mora biti jasno određeno u kojem svojstvu i sa kojim ovlastima to može učiniti. Od konkretnih primjedbi, a u svezi s medicinskim sestrama predložili bismo još da se članak 36. stavak 1. prijedloga zakona uskladi sa direktivom u kojoj piše riječ najmanje. Shodno tome u članku 36., stavku 3. podstavku e) predlažemo izmijeniti tako da stoji: "sposobnost učinkovite komunikacije s ostalim stručnjacima koji rade u zdravstvenoj djelatnosti" što bi onda bilo u skladu sa stavkom 4. podstavkom h) istog članka. Predlažemo također, što je bilo već i rečeno, da se u cijelom tekstu prijedloga izričaj sestrinska njega zamijeni sa izričajem zdravstvena njega što je u duhu stručnog izražavanja medicinskih sestara koji je u uporabi u Hrvatskoj, a radi se o prijevodu, ne radi se o ničem drugom nego o izrazu vezanom uz prijevod. Jedna od ozbiljnih primjedbi na tekst prijedloga ovog zakona je da on uopće nema kaznenih odredbi. Na takve smo neshvatljive propuste ukazivali kod prijedloga nekih drugih zakona. Da li činjenica da uopće nema kaznenih ni prekršajnih odredbi niti u nekom posebnom dijelu zakona niti u odvojenom poglavlju, ali čak niti u obliku pojedinih članaka upućuje da Vlada kao predlagateljica drži da njihovo kršenje niti ne zavređuje kaznu ili je to samo još jedna potvrda nevjerojatne površnosti ili kolokvijalno rečeno šlampavosti Vlade kao predlagača. Pa kako će se ovaj zakon uopće provoditi bez kaznenih odredbi? Bez takvih odredbi što će biti ako primjerice neki od ministarstava koji moraju u određenom roku donijeti neki propis ili pravilnik to ne učine? A svjedoci smo da se neki važni pravilnici koji su se slijedom nekih u ovom Saboru donesenih zakona trebali donijeti u roku od recimo 3 ili najkasnije 6 mjeseci nisu donijeli niti godinu pa čak niti dvije nakon stupanja na snagu određenog zakona. Želite li zaista nastaviti sa takvom praksom? Druga je ozbiljna primjedba slične prirode, i ovaj prijedlog zakona kao i mnogi drugi koje dobivamo na raspravu u Sabor ima u početnom dijelu Poglavlje pod nazivom Ocjena sredstava potrebnih za provođenje zakona u kojem piše kao i u mnogim drugim prijedlozima zakona rutinska formulacija za provođenje ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u Državnom proračunu RH. Najprije, tu bi trebala stajati izjava o fiskalnom učinku zakona, a ne samo o eventualnim troškovima za državni proračun. I drugo, ne postoji zakon koji ne izaziva nikakve fiskalne učinke. Neki zakoni zahtijevaju za provođenje manja dodatna sredstva, neki veća, a neki će dovesti čak do povećanog priljeva u proračun. Ali je potpuno besmisleno napisati da zakon neće imati nikakve financijske učinke jer takav zakon ne postoji niti će ikad postojati. Ja molim predstavnika Vlade da prenese svim ostalim članovima Vlade da u prijedlozima ne pišu više besmislicu da zapravo nema nikakvog fiskalnog učinka neki zakon. Evo, ja bih sada s time završio. Nadam se da će ovi prijedlozi biti prihvaćeni do drugog čitanja. Hvala lijepa. Poštovani kolega Reiner jedan od vaših prijedloga je bio da se zakonom utvrdi nadležno tijelo za postupke priznavanja u reguliranim profesijama, ako sam dobro shvatila ono što ste govorili. To je ovako intrigantna ideja, no međutim ja se bojim da je ona nama potpuno neprimjenjiva i potpuno neoperativna. Ja sam pokušala sad na brzaka pribrojati koliko postoji reguliranih profesija u Hrvatskoj, njih je preko 300. I one se utvrđuju kroz podzakonski propis, dakle popis reguliranih profesija koji ne donosi samo njihov popis već i nadležno tijelo za svaku profesiju ali i zakonsku osnovu regulacije svake pojedine profesije. Ukoliko bismo mi u zakon stavili odnosno zakonom utvrdili nadležno tijelo za svaku pojedinu reguliranu profesiju mi bismo kako reguliramo koju profesiju ili kako donosimo koji zakon tako morali stalno mijenjati i ovaj zakon. I nije inače niti praksa, a mislim da to nije niti dobro, takve stvari pisati u zakon. Mi npr. donesemo zakon i onda imamo onu evo ponovit ću opet Agronomsku komoru i ovlaštene primjerice agronome i onda moramo mijenjati zakon da bismo utvrdili nadležno tijelo za tu reguliranu profesiju. A raditi razliku između reguliranih profesija jednih ili drugih, ako ste mislili na ovih 7 sektorskih da tako kažem, mislim da nije dobro jer su sve profesije ako su regulirane podjednako važne i na tržištu rada i u hrvatskom pravnom sustavu. Zahvaljujem. Potpredsjednik Željko Reiner, odgovor na repliku. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa uvažena kolegice Lugarić bojim se da ste me krivo shvatili. Naravno da nisam mislio da se za sve profesije to učini. Ja sam izrijekom rekao za upravo ove koje su ovdje izdvojene i kao takve navedene da je potrebno jasno definirati dvostupanjski postupak. Dakle, konkretno da prvostupanjski bude na komorama, a drugostupanjski u ministarstvu kad nadležnost nije riješena. A ovakvim tekstom nije to izrijekom riješeno onda ćemo imati situaciju kao i dosada gdje su se javljali problemi nadležnosti da ne postoji u ovom času kao što sam i rekao dvostupanjski postupak. Prema tome, moje zalaganje je bilo za ove profesije koje su izdvojene ovdje, a naravno ne za sve jer se slažem s vama da bi to moglo stvoriti velikih problema. Hvala. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa kolega Reiner reći ću ono ponovno što sam rekao, svaka čast tom usklađivanju i ovoj Direktivi 35. i u tom dijelu ovoj želji da se jednakopravan pristup na neki način dozvoli svima, ali sigurno je potrebno dakle podizati svijest i detaljno propisati te i zajedničke kompeticijske standarde ali svakako dati pozornost i naglasak u ovom dijelu gdje ste vi govorili o medicinskim sestrama i liječnicima. To zaslužuje posebnu pozornost i u tom dijelu o medicinskim sestrama sam nešto govorio, vi ste pojasnili detaljno glede sestrinske njege, zdravstvene njege i to sigurno stoji. Ali sigurno što se tiče liječnika da tu treba uvažavati i mišljenje, stav Hrvatske liječničke komore. Naime, ako smo se mi opredijelili za Liječničku komoru koja radi i na stručnom usavršavanju, licenciranju i svim ostalim poslovima i imamo uistinu ne treba to ponavljati ovi podaci govore koliko su naši liječnici kvalitetni i stručni, ovaj odlazak na žalost koji se događa. Ali svakako moramo to sagledavati sada i u ovim okolnostima ovog novog nacrta prijedloga zakona kojeg još je, on je još tu negdje ali se o njemu već raspravlja. Sigurno treba jedna kvalitetna javna rasprava se provesti jer stoji ona bojazan koju su jučer naglasili i župani da ova ruralna područja mogu ostati bez zdravstvene zaštite. Bit će ugrožena ona ali naravno ako se nekim drugim principima bude pristupalo i kvaliteta sigurno je upitna. Tako da u svakom slučaju treba uvažavati i komoru i ove dvije profesije na poseban način sagledavati. Fala lijepo. Potpredsjednik Željko Reiner, odgovor na repliku. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa uvaženi kolega, drago mi je da se slažete sa ovim što sam rekao, a mislim da je potrebno istaknuti još jedanputa ovu vrlo važnu činjenicu koju ste i vi spomenuli, a ta je činjenica da je gotovo 1000 liječnika uzelo dokumente od Hrvatske liječničke komore vjerojatno naznačujući time svoj interes i želju da otiđe u inozemstvo, a znamo da ih je preko stotinu uistinu i otišlo u zadnjih godinu dana. Za medicinske sestre se brojevi ne znaju, jer se ne zna koliko je tzv. srednjih medicinskih sestara otišlo, ali pretpostavlja se oko 5 stotina. Mi smo svjedoci da je u 2014. godini otišlo iz zemlje više od 40000 ljudi uglavnom mladih, visoko obrazovanih ljudi. Dakle, cijeli jedan grad veličine gotovo Dubrovnika. Mi smo naravno postali dio Europske unije, naši građani, naši liječnici, naše medicinske sestre, mladi, visoko obrazovani ljudi su postali traženi i cijenjeni kadar u EU. Međutim, njihov odlazak nije samo šteta financijska, neprocjenjiva za Hrvatsku kad znamo koliko košta školovanje mladih ljudi, stručnjaka, liječnika, medicinskih sestara, nego je šteta daleko veća. Jer najbolji, najsposobniji, najobrazovaniji koji su trebali biti naša budućnost za 10 ili 20 godina odlaze i sigurno da je to jedan od vrlo važnih aspekata na koje moramo gledati kad govorimo o bilo kojem zakonu, pa onda i o ovome. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** U ime Kluba zastupnika SDSS-a kolega Mile Horvat. Zahvaljujem se potpredsjednice Hrvatskog sabora, pozdravljam zamjenika ministra gospodina Štubelja. Ja ću u ime, iznijeti stav kluba SDSS-a o ovom prijedlogu zakona i to vrlo oprezno, jer nemam ambicija da ulazim u struku. struku. Slažem se sa prethodnim kolegama da o ovom svemu treba glavnu riječ reći struka i onda to ima svoju posebnu težinu. Međutim, ja moram se u ime kluba osvrnuti na određene stvari koje mislimo da nisu u ovom tekstu do kraja uređene. Mi ćemo prihvatiti ovaj prijedlog zakona samim time što je to prevažni zakon, samim time što je to zakon koji, tekst koji ide u prvo čitanje. Znači, postoji još uvijek mogućnost da se ono kvalitetno doradi. Vrlo autoritativno su prethodne kolege rekle razloge zbog čega se donosi ovaj tekst. Naravno usaglašavanje sa europskom direktivom je osnovna stvar, ali istovremeno i onaj drugi motiv, drugi razlog da će time naši mladi ljudi, naši mladi stručnjaci biti gotovo ravnopravni na tržištu rada unutar tržišta EU. Sasvim dovoljan razlog da se pristupilo donošenju ovakvog zakonskog tekst. Isto tako mislimo da je dobro što će se uvesti ta tzv. europska profesionalna kartica kao identifikacijska kartica, univerzalna, univerzalno sredstvo komuniciranja u tom dijelu, u tom segmentu, tako da je ovo za nas sve na neki način prihvatljivo. Međutim, ja ću se u nekoliko rečenica osvrnuti na odredbe, izričaj članaka 84. praktično glavu VIII. koja se odnosi na priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija stečenih u trećim zemljama jer smo na sličnu problematiku ukazivali kad smo govorili o obrazovnim agencijama i nekim drugim stvarima. I mislimo da je ovim člankom 84. samo otvorena mogućnost da se problem priznavanja stručnih kvalifikacija stečenih u trećim zemljama regulira. Da ga nismo ovdje regulirali kao u potpunosti praktično smo samo naznačili smo problematiku. To se vidi i iz stava 3. članka 84. gdje se kaže da dodatni uvjeti za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija stečenih u zemljama, te način ispunjavanja tih uvjeta kao i detaljni postupak itd. itd. mogu se regulirati posebnim zakonom ili pravilnikom iz djelokruga nadležnih središnjih tijela. To je sve. Dakle, kroz ovakvu jednu neodređenu definiciju se obuhvatila jedna vrlo ozbiljna problematika. Praktično se htjelo na taj način urediti ne samo problematika, nego se dotaklo i niza životnih sudbina o kojima ću nešto kasnije reći. Isto tako vidimo da je u stavku 4. članka 87. ista stvar se odnosi i na azilante i na strance. Praktično su ljudi koji su hrvatski državljani sa ovakvom definicijom koji su hrvatski državljani, a sticajem okolnosti su svoje studije zbog nekakvih migracija svojih roditelja završili u susjednim zemljama, zemljama bivše Jugoslavije. Dakle, naročito u Bosni i Hercegovini i Srbiji su izjednačeni sa azilantima u svim elementima jer tako je, tako je definirana odredba članka 84. Naravno da nam se to ne sviđa, mislimo da je ovdje trebalo napraviti jasniju distinkciju jer se ne radi niti o istom položaju, niti o istim ljudima. Ne možemo reći da će nekakav azilant koji će sad uslijed ovih dešavanja na Bliskom istoku iz Libije imati isti tretman kao neki hrvatski državljanin koji je završio fakultet u Sarajevu, Beogradu i Novom sadu. Isto tako u članku 87.se kaže da nadležno tijelo može dopustiti pristup reguliranoj profesiji itd. itd. To je prilično sveobuhvatna definicija i mislimo da ovakav ozbiljni zakonski tekst trebao bi biti decidiraniji u nekakvim svojim izričajima. Dakle kategorija ljudi koji trebaju steći stručnu kvalifikaciju a prethodno obrazovanje su stekli u trećim zemljama se upućuju onda na komoru i komora treba da provede kompletan postupak stjecanja stručnih kvalifikacija. Nekakva iskustva govore da to baš i nije, dakle to je jedino moguće rješenje valjda ne znam, ali nije dobro rješenje jer komore se u toj cijeloj stvari baš ne snalaze na najbolji način priznavanja stručnih kvalifikacija koje provode komore je prilično dug, on se često mjeri i godinama, on je kompliciran i on je naročito skup. Ja ću ovdje podsjetiti da kad se radi o priznavanju stručne kvalifikacije liječnika pred komorom taj postupak traje otprilike 2 godine i toga polaznika košta negdje oko 50 tisuća kuna što nije nimalo malo novac, zanemariv novac kad se radi o čovjeku, mladom čovjeku koji tek treba da počne raditi i da zasnuje svoju prvu egzistenciju. Uvjeti kod nadležne komore koje su nadležne komore pri tom postavljali su vrlo upitni, radi se uglavnom o polaganju velikog, razlike velikih, velikog broja ispita, negdje se u nekim slučajevima, nekim primjerima koje mi imao radi se čak i o šezdesetak novih ispita, radi se o u praktičnom radu u struci gdje se radi čak i o petsto sati koje treba odraditi odraditi itd. itd. Ali ono što je za nas najneprihvatljivije što komore nemaju čvrst principijelni program odnosno stav o tome nego se te stvari mijenjaju, ljudi koji, polaznici takvih ispita ispita krenu sa jednom pretpostavkom a u međuvremenu se te okolnosti znatno pokvare u njihovu korist, odnosno znatno se otežavaju uvjeti. Mi smo nekoliko puta upozoravali na ove situacije naročito u sferi zdravstva i obrazovanja. Istina u obrazovanju se to stvarno nešto uredilo, međutim u zdravstvu ostaje alarmantno stanje. Vi imate sad recimo na prostoru Knina, Ervenika imate desetak mladih ljudi koji su se vratili a inače su hrvatski državljani, to podsjećam, vratili su se u svoj rodni kraj, odradili su pripravnički staž, trebaju pristupiti polaganju stručnog usavršavanja, nailaze na ove peripetije, nedorečen sustav polaganja u komorama i jednostavno ti ljudi gube motiv da se dalje usavršavaju i ljudi najvjerojatnije odlaze. I mi sad imamo činjenicu da u jednom Erveniku u kome se baš ne otimaju ljudi da dođu raditi, jer to nije nimalo atraktivan prostor bilo bi puno atraktivnije da se dođe raditi u nekakav grad, nego u Ervenik, ljudi ipak žele da rade u tom Erveniku, da zasnuju svoju obitelj i mi im zbog nedorečenih administrativnih barijera kažemo vi ovdje ćete teško dobiti posao jer ćete teško doći do tog stupnja stručne kvalifikacije. Mislim da to nije dobro pogotovo ako danas govorimo o činjenici da je negdje oko 200 tisuća mladih ljudi izašlo sa tendencijom još višeg izlaska iz Hrvatske, frapantna je cifra, ja ne znam možda ću pogriješiti da je 8 tisuća liječnika napustilo Hrvatsku, neki kažu i više. I mi onda ovdje imamo jedan potencijal koji i zbog nekakvih birokratskih nedorečenosti previše lagano odbacujemo. Očekujemo valjda da će nam u otvorenom europskom tržištu doći najstručniji kadrovi u zdravstvu raditi u Ervenik ili u Kistanje, ili kod mene u Beli Manastar, vjerojatno očekujemo da će to biti njemački vrhunski stručnjaci, a kažem da neće, mislim da će to biti stručnjaci iz manje plaćenih područja EU i mislim da će to onda biti nekakva negativna selekcija i struke i kvalitete naše zdravstvene usluge i svega toga. kažem zašto sam ovo rekao, imao sam potrebu da ukažem na činjenicu da članak 84.jest u svom izričaju omogućio da se ova problematika uredi. Postavljam pitanje zašto se nije detaljnije uredila kad se već postojala namjera da se to uradi, da se otklone sve ove dileme, da se otklone razne špekulacije oko načina kako će se steći ta stručna kvalifikacija preko komora da se dakle, ako se sve svede na pravilnike onda je to prilično nesigurna situacija za te mlade ljude zašto te stvari u članku, u glavi 8.nismo detaljnije razradili i tim ljudima pružili nekakve postupovne, jače garancije da će oni pod definiranim uvjetima, unaprijed poznatim lakše steći te inozemne odnosno steći stručne kvalifikacije. Ponavljam radi se o građanima koji su građani RH i stekli su svoje obrazovanje u tzv. trećim zemljama, a to su ustvari naše susjedne zemlje na fakultetima koji i dalje imaju vrlo visok renome stručnosti, čak i na europskom nivou. Prihvaćam ovaj zakonski prijedlog u prvom čitanju. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa uvaženi kolega Horvat, drago mi je sa se vi slažete sa mnom kada sam se ja zalagao za to da se pitanje onih koji dolaze iz trećih zemalja riješi posebnim zakonom. Tako je to riješeno i u Njemačkoj i u Austriji i mislim da bi to bilo dobro da se riješi tako i kod nas. Ja sam jedan cijeli niz razloga naveo, vi ste naveli neke druge razloge gledajući to sa svijetle strane, ali treba gledati i sa tamnije strane jer postoji nažalost velike razlike u kompetencijama koje se stiču u pojedinim zemljama. A kako se radi o vrlo osjetljivim strukama onda je itekako potrebno da to uistinu budu kompetentni stručnjaci jer o njima ovisi zdravlje ljudi, životi ljudi itd. Malo ste možda krivo informirani priča o razlikama od 60 ispita ne stoje nikako jer nema cijelom Medicinskom fakultetu 60 ispita, ne stoje priče niti oko 50 tisuća kuna koje se moraju jer je to skupo ali je puno manje, srećom. I ja sam rekao da je to preskupo. A isto tako stručni ispit nema nikakve veze s komorama kao što ste vi rekli, stručni ispit se pokaže u ministarstvu, a nema veze sa komorama. Međutim, načelno je ono što ste rekli sukladno onome što sam i ja rekao. Ja osobno isto tako mislim da treba napraviti posebni zakon, ne samo da se onima koji su hrvatski državljani olakša da dođu ovamo nego da se i jamči drugim hrvatskim državljanima koji će ti liječiti, brinuti se zdravstveno o njima da osobe koje se o njima brinu uistinu imaju one kompetencije stručne koje moraju imati. Jer ponavljam, radi se o vrlo osjetljivoj materiji. Hvala lijepo. Zahvaljujem se uvaženi kolega Reiner. Ja u svakom slučaju s vama ne mogu polemizirati o stručnom aspektu i nemam tu ambiciju. I slažem se s vama da je ta materija je trebala biti možda ne predmet posebnog zakona nego je možda trebalo biti detaljnije obrađeno u okviru ovog zakona. U tom jeste problem. Ja sam možda neke detalje krivo shvatio, ali imam i neke dokumente i oko cijene koštanja itd. nije sada to bitno. Suština je u tome da ti mladi ljudi su prilično u nedoumici jer nemaju pravo informaciju što moraju raditi jer tu stvar nismo uredili. Medicinska struka je, sami ste rekli, vrlo osjetljiva stvar, zdravlje je najvažnija stvar, najodgovorniji posao u društvu vjerojatno je taj. Nitko ne kaže da ne treba uspoređivati programe studiranja odnosno razlike ispita itd. nego se radi o tome da u jednom zakonskom tekstu je ova osjetljiva materija trebala po nama biti puno konkretnije i puno šire detaljnije uređena. U ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista-Stranke rada kolega Zlatko Tušak. Hvala potpredsjednice. Poštovani zamjeniče ministra, kolegice i kolege zastupnici. Prvo, želim na neki način iskazati zadovoljstvo da ovakav jedan zakon kada se radi ili usklađivanje direktiva ili izmjena direktiva ide kroz dva čitanja što je praktično dobar put na što smo uvijek upozoravali da treba dati malo vremena da zastupnici ili ukažu ili se u dijelu izkonzultiraju sa dijelom struke i onda imamo i vremena do drugog čitanja da eventualno i neke pogreške koje jesu u zakonu naznačene i ispravimo na takav način i tu potpuno podržavam kolegu Reinera koji je rekao da u zakonu bi trebalo stajati određene kaznene odredbe za kršenje određenih propisa. Jer sam zakon ako nema taj dio kaznenih propisa onda propisa onda šalje jednu poruku da se mogu one kršiti i onda nema svoju svrhu. Kolege su prije toga jasno govorili kada je u pitanju priznavanje kvalifikacija onog trenutka kada je Hrvatska ušla u EU onda nije ništa sporno da postali smo jedinstveno tržište i radne snage, ali pitanje priznavanja kvalifikacija ono mora biti isto jednoobrazno obrađeno u svih 28 zemalja EU i jasno da ovaj zakon ide u tom pravcu i jasno da protiv njega ne možemo biti uz ovaj dio jasno određenih malih primjedbi vezano za njegovu korekciju do drugog čitanja da se on eventualno popravi. I ono što želim u jednom dijelu posebno naznačiti, a to je pitanje mi ne možemo zaustaviti protok pogotovo kvalificiranih ljudi, a tu prvenstveno govorimo o liječnicima i imamo sa nekim podacima tu se barata od 800, 1000 liječnika koji koji planiraju otići ili su eventualno već otišli u one zemlje gdje im se daju bolji uvjeti rada, gdje im je bolja plaća i to je ono pitanje o kojem mi itekako moramo u Hrvatskoj početi na drugačiji način razmišljati. Jel dok god to ne uredimo kod nas i ne stvorimo bolje uvjete za rad stručnih kompetentnih osoba, dok ih kvalitetno ne nagradimo mi ćemo imati gubitak da će ti stručnjaci otići ili odlaziti tamo gdje će biti bolje plaćeni ili imati bolje uvjete, a jasno da samim time i šteta je Hrvatskoj na neki način jel ti posebno mladi ljudi kada odu onda ovdje su školovani, ovdje je trošena za njih sredstva, a svoj radni vijek negdje drugdje odrađuju. Po nekim podacima koji govore da iz Hrvatske negdje oko 12% radno aktivnog radnog stanovništva otišlo je izvan Hrvatske. I sada kada bi usporedili te podatke sa onime koliko dolazi iz inozemstva u Hrvatsku raditi možemo reći da jedan dio je iz zemalja u okruženju a to je posebno Bosna i Hercegovina, jedan dio Srbija, Makedonija. Ali iz zapadnih zemalja, iz zemalja Europske unije vrlo malo. Možda u tom dijelu će i doći nešto od radne snage, pa i u ovom dijelu kvalificirane radne snage sa određenim kompetencijama ali samo tamo gdje je manja cijena rada i gdje su lošiji uvjeti. To je ono što praktično u Hrvatskoj moramo ozbiljno početi razmišljati i stvarati uvjete a bojim se da na tom putu nismo, posebno kada govorimo o liječnicima, posebno kada govorimo o medicinskim sestrama. unutar toga i moramo ukazati na taj dio posebnog problema medicinskih sestara kojih u Hrvatskoj ima negdje oko 32 tisuće. Ne znam po nekim podacima sam vidio to je i deficitarna radna snaga u Hrvatskoj. Nema ih na zavodu za zapošljavanje. Ali je i tu taj dio problema od njih 32 tisuće negdje oko 7 tisuća zadovoljava ovaj dio kvalifikacije što se traži i prema ovom zakonu i Europskoj uniji dok 25 tisuća ne može dobiti tu licencu a to je pitanje i pregovora problema koje je bilo kod ulaska Hrvatske u Europsku uniju o čemu se nije vodilo računa. A možda je to i namjerno napravljeno na način znajući da medicinske sestre bi mogle na takav način otići u druge zemlje.

postavlja se jednostavno pitanje, to sve što rade u Hrvatskoj to ne mogu raditi u inozemstvu nego praktično ne mogu u toj struci, mogu kao sestre da njeguju i nešto drugo što je bez praktično bez licence. Ja znam da se na tom problemu radi i volio bih da taj problem što je moguće prije se riješi i da tih 25 tisuća medicinskih sestara budu u istom uvjetu kada su u pitanju njihove kompetencije i njihova kvalifikacija da i one imaju jednake uvjete. A na nama je prvenstveno da se pobrinemo unutar toga kroz sustav, kroz reguliranje odnosa, kroz kvalitetno uređivanje pitanja njihovog rada, da ih zadržimo i da ostanu ovdje u Hrvatskoj. Ja ovdje moram kada govorimo na neki način i o slobodnom tržištu radnika reći bilo je ovih dana puno govora oko toga da li mi imamo manje nezaposlenih 55 tisuća radnika. Ja mogu reći da mi imamo 55 tisuća manje na Zavodu za zapošljavanje ali ne manje nezaposlenih radnika, to je pitanje podataka s kojima se izlazi u javnost na način kako se oni uljepšavaju i stvaraju potpuno jednu drugačiju sliku unutar toga jer svi podaci koji nam govore, govore nam da u ovom periodu nije došlo do većeg zapošljavanja a to je taj dio najvećeg problema u Hrvatskoj. I dok ne počnu se otvarati u većem dijelu više radnih mjesta onda ćemo imati tu situaciju da će nam mladi pa i kvalificirani ljudi odlaziti u inozemstvo. Jer, ja ću samo pokušati na neki način zbog krivih interpretacija u javnosti kada govorimo o broju zaposlenih samo reći na neki način nekoliko podataka da broj zaposlenih prema statističkim podacima 2012. do 2015. imamo manje 64 Kada govorimo o podacima mirovinskog osiguranja na šta se neki posebno osvrću onda u istom tom periodu imamo 67 tisuća 358 manje zaposlenih. Znači i jedan i drugi podatak su vrlo blizu i onda ne možemo govoriti o onom dijelu da imamo ipak u Hrvatskoj nezaposlenih 55 tisuća jer i ovi podaci koji govore za ovih prva 4 mjeseca da nije došlo do nekakvog većeg zapošljavanja nego praktično radi se samo o prikazivanju određenih podataka i onoga što ljudi jednostavno ne vide da budu prijavljeni na zavodu za zapošljavanje jer smatraju da im on neće ni omogućiti da dođu lakše do posla. Izgubili su svu volju i eventualno ne prijavljuju se nego sami traže posao pa ako si nađu posao onda će se zaposliti i ući će u evidenciju. Jasno da je tu ovaj podatak o kojem je isto kazano da mi nemamo podatke koliko je ljudi otišlo otkad smo ušli u Europsku uniju izvan Hrvatske. Jer to je stvarno nedostatak, mi bi s time stvarno trebali baratati i imati jasne podatke pa onda unutar toga i govoriti o određenim brojkama. Jasno interesantan je i vrlo podatak jedan koji je evo danas objavljen kada je u pitanju Eurostat da oni govore o broju zaposlenih i uzimaju negdje i onaj dio radnika koji rade na crno i po tim negdje podacima 150 tisuća radnika u Hrvatskoj radi na crno i po njihovim podacima je onda kudikamo kudikamo veća zaposlenost nego i po ovim statističkim podacima o kojima sam ja govorio, gdje se govori preko milijun 560 tisuća radnika. Evo u tom dijelu mislim da je dobro. Hrvatski laburisti će podržati ovaj zakon u prvom čitanju, on je nužan, ali itekako moramo o tome voditi računa kad su u pitanju stručne kvalifikacije kako te ljude zadržati u Hrvatskoj jer ako su se ovdje školovali, ako su ovdje svoju struku odradili jasno da će ići tamo gdje su im bolji uvjeti i mi moramo se kao društvo potruditi da ih ovdje zadržimo. Ovdje im je dom, ovdje bi oni htjeli vjerojatno i vrlo rađe raditi nego u nekim drugim zemljama, možda i za manju cijenu rada i to je stvar o kojoj itekako moramo razmišljati u budućnosti. Hvala lijepo. se nalazimo u opasnosti, da uistinu mladi još u većem broju ne odlaze u zemlje prvenstveno zato jer ovdje nemaju odgovarajuće uvjete za rad, ne mislim samo pritom na plaću. I vjerujem da svi u ovoj sabornici neovisno o svom političkom opredjeljenju dijele mišljenje da naši mladi ne smiju postati najveći izvozni proizvod Hrvatske. Kroz Kroz posljednje tri godine zabilježavamo, a posebno otkad smo ušli u Europsku uniju enormni porast mladih ljudi, ali onih školovanih sa nerijetko svojim supružnicima, suprugama i malim djetetom, koji odlaze iz Hrvatske sa idejom ne kao nekoć kad su odlazili neškolovani ljudi sa idejom da ostanu 10 ili 20 godina, šalju novce i uzdržavaju svoju obitelj u Hrvatskoj, a onda se vrate i otvore neki posao nego sa idejom da svoju budućnost ostvare izvan Hrvatske. To naravno utječe na našu budućnost jer će oni ostati vani, njihova djeca će se roditi vani pa i natalitet naš koji je takav katastrofalan kakav jest biti će još lošiji i mislim da o tome jednostavno svi moramo govoriti, o tom se ne čuje dovoljno. Nerijetko se stječe dojam, ja ponekad o tome govorim, imam dojam da oni koji bi me trebali čuti uglavnom odmahnu rukom i kažu pa nije to sad važno, imamo mi sad puno važnijih problema i onda se mi nerijetko sporimo oko nekih potpuno irelevantnih stvari iz prošlosti itd., a ne gledamo ovo što nam se događa pred očima i što će bitno utjecati na budućnost Hrvatske. To se naravno tiče i medicinske struke koju ste vi spomenuli ispravno. Činjenica je da mi u bolnicama danas imamo daleko manji broj sestara u odnosu na doktore i pacijente nego što to imaju druge zemlje. Činjenica je da mi imamo manje liječnika, da mi imamo 2,9 liječnika, a zemlje Europske unije prosječno 3,4 liječnika na 10 000 stanovnika.

Hvala. Pa je kolega Reiner, ja se potpuno sa vama slažem, mladi ljudi su i budućnost ove zemlje. Meni je u jednom dijelu drago što i mjere ministarstva idu u tom dijelu gdje pojedini poslodavci i imaju određene povlastice, zapošljavanje mladih do 30 godina, to je kroz onaj dio oslobađanja oslobađanja poreznih davanja što je dobra mjera. Ali nije dobra mjera na način jer stariji ljudi od 55 godina, 50 godina kada ostanu bez posla oni se nikad neće više zaposliti, bit će na burzi rada i to je ono što sam upozoravao. Oni će biti jedno vrijeme tamo, izgubit će volju i neće se više ni prijavljivati na Zavod za zapošljavanje i izgubit će se iz ovih evidencija, a mi ćemo iznositi statističke podatke kako su puno bolje, kako imamo manje nezaposlenih, što nije dobro. Jesam za mjere da se mladima pomogne, ali na način moraju se zaštititi i oni drugi, a to je pitanje da mi jednostavno moramo se okrenuti otvaranju radnih mjesta jer odlazak mladih, osnivanje obitelji u drugim zemljama jasno da nije dobro za Hrvatsku pa i oni podaci koji nam govore i o natalitetu, a i ovom dijelu odlaska da Hrvatska u konačnosti će do 2050. godine imati 3,5 milijuna stanovnika. To su podaci koji itekako nas trebaju zabrinjavati. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Kolega Tušak, slažem se sa vašom raspravom. I ja sam primijetio ove navode o kojima je govorio kolega Reiner, naravno i bojazan za odljevom dakle naših i liječnika i medicinskih sestara i u tom dijelu mislim da je sve rečeno. Ali mi je drago da ste naglasili značaj i medicinskih sestara i liječnika, dakle oni su stup nositelj zdravstvenoga sustava, a naravno i jamstvo kvalitete i dostupnosti i u tom smislu svakako treba razmišljati o svim ovim našim primjedbama glede toga. Ali želim ponovo naglasiti da se nikako ne smije smetnuti s uma ruralna područja. Ja u tom dijelu koja već u sadašnjim prilikama imaju neizmjerne teškoće u funkcioniranju, u stvaranju dostupne i kvalitetne zdravstvene zaštite i sada ove neke ideje, nacrti koji naglašavaju neki drugi smjer uistinu daju razloga za zabrinutost i zato očekujemo kvalitetnu javnu raspravu gdje bismo mogli sve primjedbe u tom smislu iznijeti i staviti na stol. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Zlatko Tušak, odgovor na repliku. Hvala. Pa kolega Milinković, potpuno se slažemo. Zdravstvo je vrlo osjetljivo pitanje i tiče se svih stanovnika ove zemlje i onih mladih i starih i srednje dobi, pogotovo starih koji su više bolesni. I jasno da svaka reforma zdravstva je vrlo osjetljivo pitanje i unutar toga trebamo imati itekako kvalitetnu javnu raspravu. O tome mora se i struka kvalitetno konzultirati i moramo na osnovu argumenata i na osnovu činjenica, ponekad mi bi htjeli e za to nemamo dovoljno sredstva. Ali koje posljedice će biti unutar toga i na zdravlje građana i na njihovo liječenje itd. To sve skupa mora biti sagledano kroz ovaj dio javne rasprave. U konačnosti kada ćemo i donositi ovaj zakon da ga donosimo u interesu građana ove Hrvatske. Ivica (HNS)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Uvaženi kolega Tušak, pa sa najvećim dijelom vaše rasprave se u potpunosti slažem. Ono što me potaklo da vam repliciram je kad ste došli do statističkih podataka koje je vezano za broj zaposlenih u RH sa podacima na 2011., dvanaestu Da bi bili podaci što jasniji bilo bi dobro vidjeti taj broj zaposlenih u tom vremenu koliko radnika nije primalo plaću i koliko ih sada sa istim podacima ne prima plaću bez obzira što je ovaj Sabor doneo vrlo čvrstu zakonsku regulativu po pitanju neisplate plaća radnicima. Još uvijek na tom poslu, na tom djelovanju nismo primijenili tu zakonsku regulativu u stvarnosti. Mislim da su rezultati po pitanju zaposlenih radnika koji sada su na evidenciji, da oni u najvećoj mjeri i primaju plaću što je u biti, što je normalno, ali u vremenu 2011. godine negdje preko 80000 radnika bili su na spisku zaposlenih, a od toga nije imala koristi ni država, proračun, a niti radnici koji su radili. Ali se slažem sa vašim postotkom …/Govornik se ne razumije./… Mislim da bi bilo dobro na takav način ako uzmemo jedan statistički podatak pa ga gledamo jednostrano može nas odvući na krivu stranu. Mislim da je dobro informirati i javnost i sve na koji način gledamo statističke podatke. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Zlatko Tušak, odgovor na repliku. Hvala. Kolega Mandiću, je ja se slažem da trebamo gledati sve statističke podatke i istina je ovo da smo imali tada 80 tisuća radnika koji nisu primali plaću. Ali moramo i sada reći da imamo 36000 radnika koji ne primaju plaću. Znači u tom dijelu je smanjen broj radnika, ali je i smanjen broj onih koji rade općenito puno više od ove razlike u broju. prvenstveno tu kada govorimo o neisplati plaća onda moram skrenuti pažnju na tvrtke koje su u sto postotnom vlasništvu država RH pa se tim radnicima ne isplaćuju plaće što nikako nije pozitivan primjer privatnim poslodavcima. Jer šta kažu, ako tvrtka koja je vlasnik, država ne isplaćuje plaće pa onda zašto bih i ja isplaćivao plaću. Govorili smo i uveli smo zakon, kazneno djelo neisplate plaća ali smo metnuli onaj dio ograde ako postoji blokada računa ili itd. onda ne mora poslodavac isplatiti plaću, a znamo vrlo lako da se to može ponekad i napraviti da pojedina firma drugu firmu itekako blokira sa fiktivnim računima i da ne kažem čemu drugom, pa onda eto ne moramo isplaćivati plaće radnicima što u svakom slučaju nije dobro. Radnici moraju biti plaćeni za svoj rad. **Zgrebec, Dragica (SDP)** U ime Kluba zastupnika HSU-a kolegica Ljiljana Cvjetović. Poštovana potpredsjednice, poštovani zamjeniče ministra. Klub zastupnika Hrvatske stranke umirovljenika pozdravlja izradu Prijedloga zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. U raspravi će se kratko osvrnuti na nekoliko predloženih rješenja za koja držimo da treba dopuniti ili dati jasniji izričaj. U tekstu prijedloga zakona umjesto riječi "kompetentnost" predlažemo korištenje hrvatske riječi "osposobljenost". Članak 18. propisuje mogućnost nadležnog tijela da u postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije od kandidata zatraži provedbu jedne od dopunskih mjera. Razdoblje prilagodbe do tri godine ili provjeru osposobljenosti. Predložena formulacija nije dostatna za neke slučajeve kada kandidati ne ispunjavaju uvjete kako je predloženo prijedlogom zakona. Zato treba propisati odredbu da će u slučaju kad nadležno tijelo utvrdi da su bitne razlike u kvalifikacijama tolike da se ne mogu nadoknaditi ni provjerom osposobljenosti ni razdobljem prilagodbe odbiti zahtjev za priznavanjem inozemne stručne kvalifikacije. Stavak 12. istog članka obrađuje slučaj da kandidat ne zadovolji na ispitu provjeru osposobljenosti. Stajališta smo da je kandidatu potrebno dopustiti izlazak na ispit osposobljenosti tri puta u duljim vremenskim razmacima, pa predlažemo sljedeću izmjenu teksta stavka 12. U slučaju da kandidat ne zadovolji na ispitu provjeru osposobljenosti može podnijeti zahtjev za ponavljanjem ponavljanjem ispita provjere osposobljenosti u istom postupku u roku od 30 dana od dana od kada nije zadovoljio na ispitu provjere osposobljenosti. Ako kandidat ni u ponovljenom roku ne zadovolji na ispitu može ponovno pristupiti ispitu provjere osposobljenosti u roku od 60 dana od dana kada nije zadovoljio na ponovljenom ispitu provjeru osposobljenosti. Ako kandidat niti u trećem pokušaju ne zadovolji na ispitu provjere osposobljenosti nadležno tijelo će rješenjem odbiti zahtjev za priznavanjem inozemne stručne kvalifikacije. Također, treba ugraditi odredbu da kandidat nakon što niti u trećem pokušaju ne zadovolji na provjeri osposobljenosti gubi pravo ponovnog podnošenja zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije. Predlažemo brisanje stavka 4. članka 19. kojem se u postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije daje daje mogućnost nadležnom tijelu zatražiti mišljenje nadležne strukovne organizacije, odgovarajuće obrazovne ustanove ili centra za pomoć. Mišljenja smo kako je potrebno usporedbu dokumentacije prepustiti nadležnom tijelu jer uključivanjem nadležnih ustanova kako je to predloženo ovim člankom dovodi se u pitanje odgovornost u slučaju žalbe kandidata na privremeno rješenje kojeg je sastavni dio i mišljenje nadležne obrazovne ustanove o stečenom obrazovanju i ishodima učenja kandidata. Članak 20. uvodi mogućnost djelomičnog pristupa reguliranoj profesiji. Nužno je puno jasnije definirati što se sve smatra djelomičnim pristupom reguliranoj profesiji. Pri tome svakako treba imati na umu činjenicu da neke profesije podrazumijevaju i veću odgovornost npr. u području zdravstva gdje zbog zaštite i sigurnosti pacijenata treba dobro razmisliti uopće o mogućnosti djelomičnog pristupa reguliranoj profesiji. U članku 86. stavku 1. predlažemo formulaciju kao u članku 18. stavku 3. nadležno tijelo uspoređuje dokumentaciju o stručnim kvalifikacijama kandidata. A u stavku 6. predlažemo formulaciju i pravila dopunske mjere kako je to određeno za opći sustav priznavanja definiran člankom 18. stavak 12. uz definiranje gubitka prava na ponovno podnošenje zahtjeva u slučaju nezadovoljavanja na trećoj provjeri osposobljenosti. Predlažemo dopunu članka 87. radi činjenice da se novim zakonom konkretnije i jasnije provodi postupak, a stari zakon u nekim dijelovima nedorečen i nejasan te samim time i nepovoljan za kandidata. Dopunjeni članak bi glasio: "Postupci priznavanja inozemne stručne kvalifikacije započeti na temelju Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija a u kojim predmetima je donijeto privremeno rješenje završit će se prema odredbama zakona na temelju kojeg su započeti. Ostali postupci nastavit će se prema odredbama novog zakona." Hvala. Replika, potpredsjednik Željko Reiner. još nešto o čemu nismo danas govorili, a možda bi bilo potrebno. Gotovo sve države traže poznavanje službenog jezika zemlje kao jedan od preduvjeta za priznavanje kvalifikacije. I vjerojatno bismo i mi trebali o tome voditi računa pri daljnjem uređivanju postupka priznavanja stručnih kvalifikacija, tim više što je hrvatski jezik i službeni jezik EU, a posebice u nekim strukama kao što je medicinska npr. je poznavanje jezika jedan od temeljnih, mora biti jedan od temeljnih uvjeta komunikacije. Kako ćete ako ne poznajte, možete biti vrhunski stručnjak, ako ne poznajete jezik zemlje u kojoj radite bojim se da ćete teško moći komunicirati sa svojim pacijentima i normalno funkcionirati. Pa evo čisto kao jedna možda nadopuna cijelog niza vaših konkretnih prijedloga. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, Ljiljana Cvjetović. **Cvjetović, Ljiljana (HSU)** Pa ja mislim da se kod priznavanja bilo kakve diplome pretpostavlja da bi čovjek trebao barem djelomično poznavati jezik. Jer bez toga ne može obavljati bilo koju dužnost, ali ja o tome nisam u svojoj raspravi govorila. Također kolegice Cvjetović o hrvatskom jeziku, doduše nešto drugo. Članak 21. zakona piše da nositelj stručne kvalifikacije kojem je priznata inozemna stručna kvalifikacija mora poznavati hrvatski jezik potreban za obavljanje regulirane profesije i da je nadležno tijelo dužno osigurati tu kontrolu. to je zakonom definirano. Međutim, vi ste predložili u svojoj raspravi prijedlog da se riječ kompetencija zamijeni riječju osposobljenost. To nisu istoznačnice. I nije dobro te riječi, jednu riječ zamijeniti drugom. Ja sam provjerila u hrvatskom jeziku na jezičnom portalu, kompetencija znači priznatu stručnost odnosno sposobnost kojom netko raspolaže. Osposobljenost je trpni oblik riječi osposobiti što znači učiniti koga sposobnim. Malo je finesa u jeziku i doista mi kao izvorni govornici možemo prepoznati tu razliku u hrvatskom jeziku, međutim mislim da to ne bilo dobro jer se naprosto ne radi o istoznačnicama u hrvatskom jeziku, a kompetencija je podjednako hrvatska riječ kao što je to i osposobljenost. U kontekstu ovoga zakona doista se radi o kompetentnosti a ne samo o osposobljenosti. Jer to je upravo ta razlika između stručne i obrazovne kvalifikacije o kojoj sam govorila i ranije. Zahvaljujem.

Odmah na početku želimo istaknuti da će klub HNS-a prihvatiti navedeni prijedlog zakona. Puno je toga rečeno, neke stvari ćemo mi preskočiti, a podržali bi raspravu kolegice iz SDP-a odnosno kluba SDP-a i kolegice Lugarić. Drugo što bih, odnosno treće što bi svakako htjeli naglasiti je da se nama čini u HNS-u da je ovo jedan vrlo složen da ne kažem kompliciran zakon. To nije jednostavan zakon i vrlo je važan i njega treba, u iščitavanju tog zakona treba se stvarno jako dobro skoncentrirati da bi mogao izvući točno sve ono što je potrebno da bi se određene se određene stvari pravilno iščitale i da bi se moglo iz njega, da bi građani nekakav stručnjak koji dolazi raditi u Hrvatsku mogao znati što sve njemu treba a ne samo on, nego i oni koji te kvalifikacije valoriziraju. No, sve to nas u HNS-u uvijek vraća negdje na nekakav početak a to je da EU jedan od najvećih i intergetivnijih odnosno jest najveći i najznačajniji intergetivni politički proces u povijesti čovječanstva. No, najznačajniji ili najvrjedniji u tom procesu za nas po našem mišljenju su prvenstveno motiv a zatim i posljedica stvaranja EU. Motiv je bio stvaranje trajnoga mira i to još dok je bila samo zajednica za ugljen i čelik, a posljedica je najnaprednije, najveće, najznačajnijeg gospodarsko-tehnološko-trgovinsko društvo na svijetu s građanima koji uživaju najveće moguće slobode i žive po najvišim mogućim društvenim standardima na zemaljskoj kugli. Vrijednosti EU su između ostalog jasno mobilnost građana, jednostavno i bez barijera istovjetno poslovanje svih poslovnih subjekta, slobodno tržište za svakog poduzetnika od preko 550 milijuna ljudi te najviši standardi ljudskih i građanskih, ljudskih Država je nastala tako da smo se mi slobodni, samosvjesni pojedinci odlučili živjeti u uređenom društvu i tako smo stvorili državu. Dio svojih osobnih sloboda prenijeli smo na tu istu državu i uredno joj plaćamo da za nas obavlja određene poslove prvenstveno da nam osigura sigurnost, a zatim i da nam pomogne pri realizaciji osnovnih ambicija i razvoja osobnih talenata. Ulaskom u punopravno članstvo EU svakom građaninu i građanki Hrvatske proširile su se mogućnosti realizacije osobnih ambicija do neslućenih razmjera. Praktički svako u Hrvatskoj može za sebe ili za svoje dijete u okviru EU i za svoju obitelj u okviru EU planirati život, praktički život iz snova i to od obrazovanja, do zaposlena, odnosno od zamišljanja svojeg života do ostvarenja svojih osobitosti i realizacije osobnih talenata. EU u tom pogledu svakodnevno uređuje i dorađuje propise kako bi takve ambicije njenih građana bile što jednostavnije i realno ostvarive. Pred nama je danas jedan od takvih propisa zakona u EU koji se zove direktiva odnosno u EU se to zovu direktive ili uredbe. Pošto se mi iz kluba HNS-a obično i principijelno obraćamo javnosti treba svakako ponoviti dio onog što je rečeno, odnosno što je napisano. Ovim zakonom regulira se postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za pristup i obavljanje reguliranih profesija u RH te RH te uvjeti za slobodno pružanje usluga na temelju inozemnih stručnih kvalifikacija. Regulira se pružanje usluga na privremenoj i povremenoj osnovi na temelju inozemnih stručnih kvalifikacija odnosno pravo državljana europskog gospodarskog prostora i švicarske konfederacije da na privremenoj i povremenoj osnovi pružaju svoje usluge u RH bez poslovnog nastana u RH. Uređuje Uređuje se opći sustav priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan nositeljima stručnih kvalifikacija koji žele u RH imati poslovni nastan i obavljati određenu reguliranu profesiju. Uređuje se automatski sustav priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan te se unutar automatskog sustava razlikuju tri načina priznavanja stručnih kvalifikacija. se minimalni uvjeti osposobljavanja u RH za pristup i obavljanje profesije doktora medicine, doktora medicine specijalista, doktora dentalne medicine, doktora dentalne medicine i specijalista, medicinskih sestara odgovornih za djelatnost opće njega, primalja, magistara farmacije, doktora veterinarske medicine i arhitekata. kasnije samo jednu crticu. Uređuje se uvođenje europske profesionalne krtice, važna stvar. Uređuje se korištenje profesionalnih naziva i naziva stečenih nakon završetka visokog obrazovanja kao i uvjeti djelomičnog pristupa određenoj profesionalnoj djelatnosti te priznavanje pripravničkog staža obavljenog izvan matične države članice. I na koncu uređuje se priznavanje vrlo važno za nas, uređuje se priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija stečenih u trećim zemljama. Najznačajnija novina direktive o priznavanju stručnih kvalifikacija je uvođenje europske profesionalne kartice za pojedine profesije. To je elektronička kartica koja će se putem informatičkog sustava unutarnjeg tržišta izdavati nositeljima stručnih kvalifikacija koji žele ostvariti svoje pravo na rad u drugoj državi članci EU, a karticom će se pojednostaviti i ubrzati cjelokupni postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija. Uspostavljanje zajedničkih kompetencijskih standarda i time zajedničkih kompetencijskih okvira i zajedničkih ispita za određene regulirane profesije u praksi će značiti brže priznavanje stručnih kvalifikacija u profesijama za koje budu uspostavljeni zajednički kompetencijski standardi. Ovo su izvučeni zaključci iz ocjene stanja i učinaka koje će provesti ovaj zakon. Htio bi napomenuti jednu činjenicu našeg ulaska i našeg prisustva na forumima EU a to je da Njemačka ne priznaje diplome hrvatskih arhitekata. Na našu inicijativu Europska komisija naredila je Njemačkoj da ona to mora priznati, i u ovom trenutku je postupak gdje se prisiljava Njemačku da prizna diplome naših arhitekata. To je recimo jedan od doprinosa onog što što znači sjediti za istim stolom u EU, a vezano je direktno uz temu o kojoj razgovaramo. U članku 5.za zainteresiranu javnost koju to zanima su popisani specifični pojmovi koji svojim tumačenjem preciziraju na što se praktički ovaj zakon odnosi. U glavi 3.regulira se opći sustav priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija u ostvarivanju prava na poslovni nastan s vrlo složenom procedurom. u samom zakonu zbog različitosti načina obrazovanja u pojedinim državama, bivšim državama za pojedina stručna zanimanja propisana vrlo precizna pravila automatskog sustava priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija odnosno minimalnih uvjeta osposobljavanja za regulirane sektorske profesije. I zaključno, 18.1.2014.na snagu je stupila Direktiva 2013/55 EU iz 2013.o izmjeni Direktive 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija i Uredbe EU EU br.1024/2012 o administrativnoj suradnji putem informacijskog sustava unutrašnjeg tržišta. Ovim prijedlogom zakona se naše zakonodavstvo usklađuje s navedenom direktivom što je obveza svih država članica do 18.1.2016.godine. zakon omogućuje poboljšanje postojećeg uređenja u području priznavanja kvalifikacija, a ujedno se stavlja naglasak na jamstvo slobode poslovnog nastana. Pristup profesiji omogućuje se dalje pristup profesiji jednak položaj pri obavljanju iste kao i domaćim državljanima i dalje omogućuje i predviđa i određuju se minimalni uvjeti za pristup i obavljanju profesije doktora medicine specijalista, medicinskih sestara odgovornih za djelatnost i opće njege, primalja, magistra farmacije, doktora veterinarske medicine, arhitekata kao i priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija. I zaključno, zakon omogućuje prenošenje direktive u naš pravni poredak što je obveza RH, međutim postoje po nama određeni nedostaci u samom zakonu koji bi do drugog čitanja trebalo ukloniti. Npr. nigdje u zakonu ne postoji mogućnost odbijanja u slučaju prevelike razlike u kvalifikacijama, kvalifikacijama, a koje se ne mogu otkloniti predviđenim mjerama. Ili drugo, zakon ne vodi dovoljno računa o različitim stupnjevima obrazovanja medicinskih sestara. No, kao što smo već na početku rekli čita, ne razumije se./ … svojim građanima i građankama da na cijelom njezinom području i svim segmentima ostvare svoje radne i životne ambicije. Jedan od propisa koji to uređuje omogućava svakako i ovaj zakon. Uz navedene primjedbe o mogućim poboljšanjima do drugog čitanja, klub HNS-a Liberalnih demokrata prihvatiti će prijedlog ovog zakona u prvom čitanju. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Blažeković dvije male primjedbe. Jedna se odnosi na ovo što ste u predzadnjoj rečenici rekli, da zakon ne vodi računa o stupnju obrazovanja. Ali tu se moram složiti sa kolegicom Lugarić, zakon govori o kompetencijama. Prema tome, stupanj obrazovanja jest jedno, a kompetencija je drugo i moramo se usredotočiti na to. Međutim, htio bih i moram razjasniti jednu drugu stvar da ne ostane nerazjašnjena, a to je pitanje jezika. Naravno da u članku 7.se spominje jezik, međutim on se spominje nevjerojatno ovlaš, dakle da treba imati znanje hrvatskog jezika za potrebe obavljanja profesije u slučaju profesija koje mogu imati posljedice na javno zdravlje i sigurnost primatelja. Samo ti trebaju znati jezik, to je jedna stvar i to se ovako ovlaš spomene, treba znati jezik. Mi danas znamo da se to kvantificira i svugdje se i u raznim drugim zakonima, točno se zna, postoji A,B,C pa onda 1 koji stupanj jezika treba imati. Nažalost, bojim se da i ovdje kao i u mnogim drugim prigodama mi se vrlo olako odnosimo prema svom vlastitom jeziku, nerijetko ne inzistiramo na njemu, nerijetko u ovom zakonu se vrlo precizno definira recimo broj sati koji netko mora imati teorijske i praktične osposobljenosti, a ovdje se uopće ne piše dal on može možda biti C dal može biti B, dal A znanje jezika itd. A jezik, pa jezik je temeljno obilježje nacionalnog identiteta. Prema tome tome se mora naprosto posvetiti veća pozornost. Hvala lijepo. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kada već govorimo o jeziku i kada smo zapodjenuli neformalnu raspravu bez mikrofona ovdje, da postoji članak 21.koji regulira tu materiju ali onako samo ovlaš, reklo bi se i površno. Dakle kada idete bilo gdje u Europu i ako hoćete nekakvu potvrdu o poznavanju francuskog-engleskog onda imate stupnjeve poznavanja, aktivno, pasivno služenje itd. Ovdje kod nas u našem zakonu službenom aktu RH nema ama baš nikakve gradacije poznavanja hrvatskog jezika. Čak štoviše zvali su me neki zidarski pomoćnici naši ljudi iz BiH da ne mogu raditi u Hrvatskoj bez šestomjesečnog tečaja hrvatskog jezika, da 6 mjeseci mora pohađati hrvatski jezik, a iz BiH. dakle znate što govorim da je taj jezik ako i je u nekom drugom obliku se zove u Bosni ili bošnjački ili kakav god bilo, ali je vrlo, vrlo sličan i može se jako dobro sporazumjeti na tom jeziku na tom jeziku u bilo kojoj struci i s ljudima u Hrvatskoj. Ja sam radio u Prijedoru 15 godina kao kirurg, imao sam priliku imati medicinsku sestru iz Ukrajine koju je … bio na terenu u Ukrajini pa su ljudi zaljubili i ona je došla živjeti u Prijedor s njim i radila je kao medicinska sestra u kirurškoj ambulanti i onda bi izišla van i pitala pacijenta koji su čekali u čekaonici, a štou s vama. A onda su oni rekli dakle razumjeli su čak i tako na taj način kada je rekla doduše u stručnoj komunikaciji znala je reći da je pacijent kobilirao umjesto kolabirao ali dobro, sve je to bilo u službi koja je ajde mogli smo se nekako sporazumjeti. o mojoj paranoji kako je rekla jedna, sa dosta teškom optužbom a zapravo sa neuvjerljivim glasom, dakle glasom iza kojeg nije bilo čvrste podloge dakle da o tome da Hrvatska i ovim zakonom u neku ruku zapravo

evo unazad nekoliko godina a prošla godina je bila vrlo intenzivna o odlasku naših mladih školovanih ljudi u inozemstvu. To nije privredna reforma iz '65. godine kada je 200 tisuća Hrvata uglavnom sa slabijom školskom spremom otišlo trbuhom za kruhom na tzv. privremeni rad u inozemstvo a privremeno je trajalo dotle dok ih nisu u sanduku vratili nazad u Hrvatsku ili pak u Bosnu i Hercegovinu. Danas odlaze mladi, školovani i nezaposleni ljudi a oni koji imaju obitelj odlaze sa obiteljima. S obiteljima odlaze, tada su odlazili samo pojedinci a obitelj je ostajala ovdje na kako bi rekao Aleksa Šantić, ostajte ovdje. Dakle odlaze sa obiteljima. U Dublinu postoji, ja imam paranoju, ali u Dublinu postoji klub Osječana kojih ima ili broj 1100 ljudi iz Osijeka, uglavnom visoko obrazovanih ili sa srednjom školskom spremom i imaju klub Osječana u Dublinu. Dakle ja imam paranoju ali do 1.7. možda će ta paranoja biti kod mene i manja kada Njemačka i još neke zemlje koje su imale 2 godine moratorij na na doseljavanje i mogućnost ostvarivanja posla, radnog mjesta u Njemačkoj, kada 1.7. taj moratorij padne, kada prestane dakle zabrana dolaska u Njemačku. Tek ćete onda vidjeti koliku ja paranoju imam kada je Slavonija već sada opustjela i kada se nalazi pola tih tih odseljenih u Irskoj, dio u Finskoj, neki u Švedskoj, neki na crno rade u Njemačkoj po 3 mjeseca i u niz drugih zemalja. Zato je uspjeh kako se hvali premijer ove Vlade da je 55 tisuća ljudi manje na zavodu za zapošljavanje. Ja sam provjerio zavode za zapošljavanje, neke sam provjerio i vidio da je u prva 3 mjeseca prošle godine, dakle bilo više novo zapošljavanje nego u prva 3 mjeseca 2015. Po bilo kojem osnovu, privremenog rada, povremenog rada ili pak na neodređeno. Ali je broj nezaposlenih, pardon broj otpuštenih sa zavoda za zapošljavanje znatno porastao 2015. u prva 3 mjeseca nego u prva 3 mjeseca 2014. Što to znači? Tumačite vi kako god hoćete, dakle statistika je zanimljiva znanost ali je činjenica i realnost a ne paranoja da su ti podaci vrlo usko povezani sa odseljavanjem ljudi. On ako odseli u Irsku naravno ta tri mjeseca se ne može prijaviti na zavod za zapošljavanje i briše se sa evidencije. Koliko je takvih, državu uopće ne zanima, ovu Vladu uopće ne zanima. Ona ne provodi tzv. dubinsku analizu ili ispitivanje koliko je ljudi iz Hrvatske otišlo pa ajmo za 2014., bilo koju godinu njihove vlasti, da ne govorim sada o onoj prije Vladi kada je ta pojava bila možda nešto manja. Ali ljudi uvijek, mobilnost radne snage uvijek postoji. Što još ovaj zakon donosi? Donosi Glavu 8 u kojoj je regulirano priznavanje kako kaže kolegica Lugarić stručne kvalifikacije za osobe koje dolaze iz 3. zemalja. To je ono kao na zračnoj luci imate citizen of EU i onda one druge. Pa onda mi smo išli tamo u one gdje je velika gužva a ovdje nema nikoga. Tako i ovdje. Biti će velika gužva za one druge citizene iz 3. zemalja građane koji će vjerujte mi u pomanjkanju i zbog odlaska i forsiranom odlasku Hrvata iz Hrvatske, namjernom dakle omogućuje se Hrvatima raditi u Europskoj uniji a to je samo floskula. Dakle to je uspjeh čak ove Vlade, uvela je Hrvatsku u Europsku uniju i sada nam omogućila postao u Njemačkoj, Finskoj, Irskoj, itd.. dakle biti će forsirani dolazak onih iz 3. zemalja. Ovdje se spominju i imigranti. Još uvijek je Italija glavna zemlja u koju dolaze najbliže Lampedusa i Sicilija itd., ali uskoro možemo očekivati i neke druge lokacije i mjesta u Europskoj uniji koji će biti zanimljivi i tim azilantima. Što će se dogoditi kada ovakav zakon budemo primjenjivali? Dakle one 3. zemlje, nije to ksenofobija, to je realnost, one 3. zemlje su i Republika Moldova i Pridnjestrovje i imate koliko god hoćete zemalja 3.-ih., Albanija i ne znam, kakvih god hoćete zemalja uz naravno i Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo itd…. Dogoditi će se to što će se dogoditi, kako je rekao kolega koji je govorio prije mene a niste ga prozvali ksenofobom, kolega iz Laburista, to što je i on rekao a što sam ja u svojoj prvoj replici rekao. Malo se razmislite i zamislite Hrvatsku 2050. ako 3,5 milijuna stanovnika na ovaj način. Ima jedna pjesma možda je ona ksenofobna "raselit nas triba" spominje stih. A sada vi razmislite malo i o toj pjesmi od stoljeća 7. Dakle sam zakon govori o tri stvari koje su propisane. To je ona tzv. kako reče minimalni minimalni uvjeti osposobljavanja zajedničkim kompetencijskim standardima i o EPC ili europska profesionalna kartica, kako hoćete engleski ili hrvatski, koja onda omogućuje dakle s tom karticom lakše raspoznavanje i prepoznavanje stručne kvalifikacije i radni nastan u bilo kojoj od država članica Europske unije. Naravno da je sam zakon u svojim člancima iscrpno objasnio mogućnost dakle poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj s obzirom na ova tri glavna uvjeta. To su minimalni, zatim zajednički kompetencijski standard za stručne kvalifikacije, o njima samo govorimo. Ali onaj problem koji se sada javlja i koji je vrlo na glasu to su protesti, to su nezadovoljstvo naših medicinskih sestara koji kada odlaze u inozemstvo ova škola koja je bila za medicinske sestre u Njemačkoj ili u drugim zemljama Europske unije doživljavaju to da moraju raditi kao pflegeri, ajde da upotrijebim njemačku riječ, njegovatelj. Prevedenica dakle sestrinske njege ili pak zdravstvene njege zapravo treba biti jasno distancirana, a poglavito po pitanju stručnih kompetencija naših medicinskih sestara. Kada govorimo o engleskoj riječi onda se ona zove nursing, dakle upravo nekako kad se prevede bilo bi odgovarajuće sestrinska, nurse je ovdje sestra medicinska. Međutim, radi se u samoj fazi školovanja o zdravstvenoj njezi. Dakle ne moramo se držati strogo toga naziva, engleskog naziva nursing jer on ne odgovara stručnoj osposobljenosti naših medicinskih sestara i školi za medicinske sestre, kažu 4 pa kasnije 5 godina. O liječnicima i veterinarima, zatim kako kažu doktorima stomatologije, primaljama koje također imaju specifična zanimanja, o tome je sve ovdje propisano i prilično se detaljno o tome govori. Ono što je nedoumica u hrvatskoj javnosti su stalne kontradikcije, suprotnosti između broja liječnika koji su otišli raditi u inozemstvu, broja liječnika koji su zatražili od Liječničke komore ispis kako bi otišli u inozemstvo. Dakle s jedne strane imamo dakle dvije suprotstavljene strane i Hrvatska liječnička komora je jasno i glasno rekla da postoji do Nove godine da je bilo 900 zahtjeva za ispis liječnika, a evo kasnije se ispostavi da je izvršna vlast rekla da je to puno manje pa se sad barata raznim brojkama, ali u političke svrhe. U svakom slučaju, da svi oni ostanu i da nitko ne traži ispisnicu Hrvatske liječničke komore zbog odlaska u inozemstvo liječnika nedostaje. U Hrvatskoj nedostaje liječnika, poglavito nekih specijalnosti kao što su kirurgija, pedijatrija, ginekologija i još neki. Ali eto, ako ode i broj o kojemu Vlada govori, liječnika u inozemstvo mi ćemo imati dakle velikih problema u pružanju zdravstvene zaštite našim građanima. U glavi 8 govori se kako sam već rekao o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija stečenih u trećim zemljama. U jednom od članaka u toj glavi, u članku 85. govori se o nadležnim tijelima koje priznaju te stručne kvalifikacije i dakle o tome da nadležno tijelo može dopustiti pristup reguliranoj profesiji i bavljenje tom profesijom pod istim uvjetima koji se primjenjuje na državljane Republike Hrvatske. I to kojih kandidata? Onih koji su stekli stručnu kvalifikaciju u trećoj državi i ima 3 godine stručnog iskustva u određenoj profesiji na području države članice koja je priznala stručnu kvalifikaciju stečenu u trećoj državi, a što dokazuje potvrdom izdanoj u državi članici. Dakle može se i zaobilazno ako je bilo koji pripadnik bilo koje države treće radio u nekoj drugoj državi članici Europske unije 3 godine tada može bez ikakvih problema dobiti posao i u Hrvatskoj. Dakle sve što je ovdje propisano je zapravo vrlo podrobno objašnjeno i mi smo zakone mijenjali 2009., 2011., pa onda mala izmjena kako reče kolegica Lugarić 2014. i evo sada i putem direktive mijenjamo ovaj zakon sa detaljnim opisom tih odredbi koje su potrebne za priznavanje stručnih kvalifikacija i osobama iz Europske unije, ali vrlo podrobno i o osobama koje dolaze iz tzv. trećih zemalja.

Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Poštovani Domagoj Hajduković. Nema ga, gubi pravo. Uvažena Mirela Holy. Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Na samom početku svoje rasprave želim naglasiti da ću podržati ovaj prijedlog zakona u prvom čitanju. Međutim za razliku od dosadašnjih rasprava koje su se više fokusirale na ja bih rekla neka načelna pitanja ja ću se pozabaviti sa jednim konkretnim slučajem s obzirom na činjenicu da sam u prosincu prošle godine kada me i kontaktirala grupa liječnika dentalne medicine, koje su završili stomatološke fakultete na području država bivše Jugoslavije postavila i pisano zastupničko pitanje Vladi RH na koje sam i dobila odgovor. Dakle, u samom pitanju odnosno obraćanju Vladi RH sam upozorila da ti ljudi iako im je u inozemstvu stečena diploma priznata od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje koja je do ulaska Hrvatske u EU bila nadležna za nostrifikaciju diploma stečenih u inozemstvu. Iako su oni odradili pripravnički staž u hrvatskim domovima zdravlja Ministarstvo zdravlja onemogućava im polaganje državnog ispita sa obrazloženjem da se rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje više ne priznaje zbog ulaska RH u EU to je zbog novih Zakona o priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija reguliranih profesija. prema odredbama tog zakona koji je još uvijek važeći zakon profesije koje imaju svoje komore moraju ući u proceduru nostrifikacije, diplome koje vrši nadležna komora odnosno Hrvatska komora dentalne medicine. Liječnici su ušli u proceduru nostrifikacije diploma koja je za neke trajala od ulaska Hrvatske u EU što znači skoro godinu i pol dana. Prvi ispit za nostrifikaciju organiziran je tek 10. studenog 2014. godine i čitav taj postupak platili su približno 18000 kuna, tijekom postupka nostrifikacije im je zabranjeno da rade u struci. Liječnici su prije polaganja ispita čuli da je Hrvoje Pezo, predsjednik komore na regionalnim sastancima komore i to je potvrdilo i nekoliko svjedoka izjavio da neće dozvoliti stomatolozima iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore da rade u Hrvatskoj i da će test biti nemoguće položiti. Iako nisu vjerovali u takve glasine činjenica je da ni jedan kandidat nije položio test što i ne čudi, jer je za ispit potrebno spremiti 70 ispita, kažu odnosno sve ispite s fakulteta. Za svaki predmet se navodi više autora što bi značilo da za ispit treba naučiti nekih 400 knjiga. Zbog toga je cijelom nizu mladih liječnika dentalne medicine hrvatskih državljana i to u vrijeme kad su liječnici u Hrvatskoj itekako potrebni onemogućen bio rad u struci te će karijeru morati nastaviti u nekoj drugoj državi. Na žalost ni nakon odgovora Vlade na moje zastupničko pitanje problem još uvijek nije riješen, on i dalje traje. Pa mi se jučer javio jedan od tih mladih stomatologa kojeg je Komora dentalne medicine nazvala prije 3 mjeseca i rekla da će dobiti licencu, ali da čekaju potvrdu od Ministarstva zdravlja, odnosno da jedna djelatnica Ministarstva zdravlja treba izdati potvrdu. Stomatolog je bio sam kod te gospođe, komunicirao je nekoliko puta sa njom i pokušao objasniti da njene dvije rečenice na papiru su sasvim dovoljne da se pošalju komori i da bi na osnovu toga komora izdala licence barem svima onima koji su položili stručni ispit. No, ona jednostavno nije željela izdati nikakvu potvrdu jer je kao komori navodno odgovoreno prije tri mjeseca. I ništa se ne pomiče sa Stomatolog znači sumnja da se radi o manjku volje, profesionalnosti i motivacije i smatra da je paradoksalno što je predsjednik komore, već spomenuti gospodin Pezo jako dobar prijatelj s ministrom Vargom, da se druže i privatno, da igraju tenis. Ali se na žalost ne znaju dogovoriti oko ovog problema sa kojim je i ministar zdravlja jako dobro upoznat s obzirom na činjenicu da je na kraju krajeva i odgovorio na moje pisano zastupničko pitanje s kraja prošle godine. Oni smatraju da je to potpuno nerazumljivo i da se na taj način doista sustavno uništavaju mladi životi. bez obzira na samu činjenicu što je komora dentalne medicine pristala dati licence doktorima koji su položili državni ispit u Ministarstvu zdravlja u Zagrebu neće izdati licencu sve dok nadležna djelatnica u Ministarstvu zdravlja ne ne izda potvrdu kako kaže komora i sama dovoljno nam je svega dvije rečenice. Ako to nije apsurd ja ne znam što jest apsurd i mislim da je izuzetno važno da govorimo o ovakvim stvarima jer zakoni mogu biti i dobro napisani, ali vidimo da se na žalost u praksi događaju jako loše stvari i da na žalost evo ga mladi stomatolozi ni danas nisu u situaciji da riješe ovaj problem. Evo ga, također su me upozorili, dakle da situacija kod liječnika, odnosno sa liječničkom komorom je dijametralno suprotna, da kod njih nema apsolutno nikakve probleme da sama, znači procedura košta nekakvih 1000 kuna dok kod njih evo ga košta minimalno između 10 do 18000 kuna što je izuzetno visoki trošak za takav postupak, apeliram na sve da vode računa i o tome da nije dovoljno samo imati dobre i kvalitetne zakone. Mi možemo imati dobre i kvalitetne zakone, ali pitanje je kako se oni i provode u praksi. Zahvaljujem. Završno obraćanje zamjenika ministra rada i mirovinskog sustava poštovanog Božidara Štubelja. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Prije svega vam želim zahvaliti na konstruktivnoj, doista raspravi vezanoj uz zakon. Zakon je u prvom čitanju. Nadam se da ćemo cjelovito sagledati sve vaše prijedloge i u novom prijedlogu, dakle za drugo čitanje da ćemo imati kvalitetniji, bolji i ja bih rekao provedljiviji zakon. Hvala vam još